Отже, прошу зареєструватись, прошу провести реєстрацію. 10:03:06 Зареєстровано 342 народних депутати. Ранкове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Колеги, сьогодні заключний сесійний день дев'ятої сесії Верховної Ради нашого скликання. Це було успішне півріччя - півріччя українських перемог, ми підводимо підсумки і завершуємо цю сесію у переддень свята Водохреща, яке називається Хрещенським святвечором. І я хочу привітати усіх українців з тим великим святом, яке завершує цикл новорічно-різдвяних свят. І, колеги, в мене є пропозиція, якщо немає заперечень, щоб ми сьогодні пройшли "годину запитань до Уряду", півгодини запитів, як це передбачено, годину виступів, але працювали без перерви і завершили, закриття зробили о першій годині дня. Наголошую, пройшовши усі процедури: і запити, і виступи, але без перерви. Немає заперечень? Немає заперечень. у нас з 10-ї до 11-ї години "година запитань до Уряду". І я хочу привітати віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва і членів уряду у Верховній Раді України. І оголошую… Привітаємо їх, колеги. Уряд, який важко працює для України. І я розпочинаю "годину запитань до Уряду". По тій самій структурі. Сьогодні в нас від уряду буде виступати міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Степанович Насалик, до 15 хвилин. Потім – запитання від фракцій і груп, і запитання від депутатів. І я запрошую Ігоря Степановича до виступу до слова. Будь ласка. Шановний Андрій Володимирович, шановні члени уряду, шановні народні депутати! Я знаю, що ви завжди з особливим очікуванням очікуєте звіт міністра енергетики і вугільної промисловості. Тому з самого початку я би попросив, що у всіх зверненнях, в звертаються народні депутати до Міністерства енергетики і вугільної промисловості щодо господарської діяльності НАК "Нафтогаз України", повинен вам сказати, що НАК "Нафтогаз України" не є в управлінні Міністерства енергетики і вугільної промисловості. Ми, як і ви, черпаємо дані з відкритих джерел, як ви, слідкуємо за засобами масової інформації. Тому міністерство володіє не більшою інформацією, як і кожен із вас. Щодо безпосередньої відповідальності Міністерства енергетики і вугільної промисловості, це звичайно функціонування Об'єднаної енергосистеми України. І я б сьогодні хотів би розпочати, ну напевне, з самої такої чутливої теми – теми тарифів на електричну енергію. Якщо ви побачите, є основні складники, які впливають на вартість електроенергії. На графіку ви бачите (прошу, якщо можна, перекиньте), на графіку ви бачите. Це складова палива, зокрема вартість на вугілля з 2016-го по 2018… 19-й рік зросла практично на 133 відсотки і на сьогоднішній день складає 2 Аналогічна ситуація з газом. Ви бачите, за цей період вартість газу зросла на 89 відсотків. На наступному графіку ви бачите динаміку інфляції, яка по роках складала від 12 відсотків до 13,7. Останні роки вона складала 9,8 і 7 десятих відсотка. Звичайно, вплив має зріст заробітної плати, і на графіку чітко видно, що за ці три роки заробітна плата в енергетичній сфері зросла на 94 відсотка. Звичайно, зразу виникне питання, а як ці основні економічні фактори могли повпливати на вартість електричної енергії. Міністерство енергетики спільно з енергетиками провело надзвичайно велику роботу, яка стосується і оптимізації ринку Об'єднаної енергосистеми України, технічних, наукових завдань. І нам вдалося, скоріше всього, всупереч економічним показникам, чим їх суті, практично не змінити вартість основного індикатора оптової і ринкової ціни. Її ріст склав менше, на порядок менше, чим інфляційні процеси, які відбувалися у нашій державі, не говорячи за інші фактори, які на неї впливали. Однак оптова ринкова ціна, як і основний індикатор, нічого не говорить споживачу. А яка ж вартість безпосередньо у населення? На наступному графіку ви бачите, а як змінилася вартість електроенергії для населення нашої держави. Тобто з 2017-го по 2019 роки

І от ці всі теорії про те, що енергетики залізли до кишені споживача, до кишені населення, ну, немає жодного підґрунтя. Цікавим, звичайно – все визначається у порівнянні, – і цікавим є, а як же ціни для населення співставні з цінами бувших країн Радянського Союзу і взагалі європейських цін? На графіку ви бачите, що перше місце по найменшій ціні займає саме Україна, ми перевели всі ціни у гривні, і ця ціна складає 1,06; для Білорусії ця ціна складає вже у 2,5 рази більше для споживача, для Росії – у 2,6 рази більше; якщо захочете уявити себе німцем, то вам прийдеться до платіжки ще помножити рівно в 10 раз. Я за зарплату сказав, що ріст зарплати склав 94 відсотка, 94 відсотка. Зараз ви бачите на другому графіку споживання промислового сектору, тобто економічного сектору нашої держави. на всі проблеми, які є, цінова політика склала, найменша цінова політика в розрізі всіх європейських країн і пострадянських країн, її ціна склала 1,6 гривні. Однак ця картина абсолютно протилежна до споживання населення. Якщо ви побачите, промисловість в європейських країнах платить у два рази менше, чим платить населення, ну, зокрема, німецька промисловість платить 5 гривень, а населення платить 10 гривень. У нас і населення, і промисловість платить в рази менше, чим це відбувається в європейських країнах і пострадянських країнах. І, звичайно, це чудові умови для того, щоб створити інвестиційні умови для входження капіталу в нашу державу, оскільки ціна електроенергії в різному виробництві складає від 20 до 60 відсотків. У тих же водоканалах чи водовідведенні, яке формується в тарифах, ціна електроенергії по Україні складає від 20 до 40 відсотків. Наступна таблиця – це таблиця експорту електричної енергії за межі нашої держави, в основному в Європейський Союз. Якщо ви бачите, ще в 2015 році ми імпортували російську електроенергію в межах 2,1 мільярда. Починаючи з 2016 року, ми не тільки збільшуємо, а практично кожний рік збільшуємо експорт на 25 відсотків. Дуже багато запитань задавалося: а чи вигідно Україні взагалі створювати експортну операцію електричної енергії? Повинен сказати, що ми її експортуємо по ціні ОРЦ, а ціна ОРЦ не тільки в собі утримує дотаційні сертифікати, за рахунок чого ми утримуємо населення, але там знаходяться всі інвестиційні проекти щодо генеруючих компаній. Тобто, умовно кажучи, експортуючи електричну енергію, ми за рахунок за рахунок зовнішнього споживача покриваємо ці проблеми, які в нашій державі є. Ви знаєте, я по-різному ставлюся, коли в засобах масової інформації аналітики аналізують роботу об'єднаної енергосистеми України. Як правило, фаховий рівень цих аналітиків настільки високий, що вони плутають між ватами і вольтами, і субсидіями, і дотаційним сертифікатами, не говорячи вже про клас напруг і технологію виробництва атомної електроенергії. Але мені дуже прикро, коли колеги по парламенту, тим більше колеги по міністерству, виходячи на засоби масової інформації, говорять про те, що міністерство палець о палець не вдарило для того, щоб переобладнати блоки. На цьому графіку ви бачите переобладнання блоків теплових електростанцій в Україні, і процес міністерство розпочало у травні 2016 року. Я хочу наголосити: у травні 2016 року, тобто через місяць, коли новий уряд прийшов до виконання своїх зобов'язань. На сьогоднішній день, по таблиці ви бачите, нам вдалося переобладнати чотири блоки Зміївської ТЕС і Трипільської ТЕС. Хочу подякувати в цьому плані ДТЕКу, який підключився до переобладнання блоків, і на сьогоднішній день переобладнані сьомий, восьмий, дев'ятий блоки Придністровської ТЕС. план 2019 року в нас ще передбачено повністю переобладнання блоків по Трипільській ТЕС – це першого і третього блоку, по "Дніпроенерго" – десятого блоку і Криворізькій ТЕС – першого блоку. Тобто Україна за три роки отримала додаткову потужність на газовій групі майже мільйон 300 тисяч мегават, і за 2019 рік очікує ще додаткову тисячу мегават, співмірно з роботою атомного блоку. Так, в нас є проблеми, зокрема, проблеми, які зв’язані з Луганською ТЕС, з поставкою туди електроенергії, і росіяни дуже активно відреагували на цю позицію. Буквально в минулому році за нестачею антрацитової групи вугілля ми перейшли на постачання газу на цю ТЕС, але проблем в роботі об'єднаної енергосистеми, я надіюсь, ви її не відчули і не відчуєте. "Донбасенерго", який один із великих, потужних виробників електричної енергії буквально в минулому році склав, підписав контракт на інвестиції у більше 800 мільйонів доларів по переобладнанню "Донбасенерго". Які ж результати ми отримали від того, що блоки переобладнані? На графіку ви бачите, ми взяли державну теплоелектростанцію ПАТ "Центренерго". Якщо ще в 2016 році ми споживали 2,2 мільйони тонн антрацитової групи вугілля, то вже в 2017 – це був 0,8, в 18-му – 0,4, а в прогнозному балансі і в структурі палива самого ПАТ ПАТ "Центренерго" на 2019 рік взагалі не передбачено споживання антрацитової групи вугілля. Взагалі Україна, починаючи з 2016 року, зменшила, я хочу наголосити, зменшила споживання антрацитової групи вугілля з 10,5 до 3,9 мільйона тонн. Непогано працює в цьому плані в нас і гідроенергетика. Ми завершили роботу над третім і вже в 2019 році буде запущений четвертий гідроагрегат. Запуск цих гідроагрегатів дав можливість зекономити на кожному з них до 220 мільйонів кубометрів газу. Цікава позиція, і, напевно, вона цікавить всіх народних депутатів, це робота атомного комплексу нашої держави. Якщо ви... Яка виробляє практично 60 відсотків всієї виробленої електричної енергії. На графіку ви бачите споживання і диверсифікацію поставки ядерного палива в нашу державу. Якщо в 2016 році американська фірма Westinghouse поставляла тільки 15

розвитку ядерної промисловості нашої держави, ви бачите на цьому графіку, вже в 2021 році поставка від Westinghouse повністю буде в процентному відношенні більша чим в російському, Однак ми пішли іншим шляхом. Україна за всі роки незалежності не спромоглася побудувати жодного ядерного об'єкта. За останні 3 роки ми розпочали будівництво 4 ядерних об'єктів. Один із них – це будівництво заводу по виробленню ядерного палива в Україні. Ми повністю завершили перемовний процес, отримали повну згоду Westinghouse на його технології. І на графіку ви бачите, що вже буквально через 3 роки ми можемо завершити повністю процес заводу по виробництву ядерного палива в нашій державі. Тобто за межами нашої держави збережеться тільки збагачення урану, оскільки ми його проводити не можемо, оскільки втратили статус ядерної держави. Другий ядерний об'єкт – це інвестиційний проект Енергетичний міст "Україна – Європа". Вже з п'ятниці оголошений конкурс, я не буду говорити про об'єм робіт, який було проведено, щоб об'явити цей конкурс і почати реалізувати його, тому що енергетична сфера настільки чутлива, що будь-який інформаційний появ в засобах масової інформації, ми отримаємо величезний зовнішній вплив для того, щоб ці проекти не відбулися. Але на сьогоднішній день вже оголошений проект по інвестиційному проекту "Енергетичний міст "Україна – Європейський Союз". Що дає цей проект? Цей проект дає не тільки збільшення експорту електричної енергії практично на порядок, але він дає можливість завершити будівництво в 2025 році третього хмельницького блоку, а в 2026 році завершення блоку Хмельницької атомної електростанції. Величезна робота була проведена по створенню централізованого сховища відпрацьованого ядерного пального для реакторів ББР вітчизняних атомних електростанцій. Це була дуже чутлива для нас позиція, оскільки Україна витрачає 200 мільйонів доларів тільки на відправку відпрацьованого ядерного пального до Російської Федерації. Розпочаток робіт по цій темі дало можливість вже з 2016 року розпочати ці роботи. Загальний проект складає 37 мільярдів. І повинен вам зауважити і сказати, що по всіх ядерних об'єктах, в яких проходить зараз робота, жодної бюджетної копійки не передбачено. Всі ці кошти передбачені з інвестицій чи із кредитних коштів. Технологія виробництва ядерного палива є дуже цікавою і найновішою, яка є в нашій державі. По заходах ви бачите, що в І кварталі 2020 року ми завершимо практично цей процес. Я би попросив, щоб мені дали ще 4 хвилини, я би зупинився чуть-чуть на вугільній промисловості, яка є... Найбільша біда і найбільша проблема в нашій державі – це є питання вугільної промисловості. І, звичайно, я не буду будувати ілюзій з приводу того, що вона суттєво зміниться, якщо в неї не фінансувати кошти. Ще раз хочу сказати з цієї високої трибуни: без вкладення коштів у виробничий процес реформування вугільної галузі є неможливо. Ви задасте одразу запитання: а чи економічно цікаво вкладати гроші у вугільну галузь? На графіку ви бачите: правдами-неправдами в 2017 році нам вдалось взяти кредит в розмірі 300 мільйонів Це при тому, що заборгованість вугільної галузі складає 18 мільярдів. Так оці 300 мільйонів дали можливість нам запустити 7 лав, які зберегли видобуток практично на одну четверту, а економічний результат за 2 роки склав – 4,2 мільярди гривень, вкладаючи 300 мільйонів - 4 мільярда. Чи отримала вугільна галузь з цього? Ні, тому що нам зменшили бюджетне фінансування, а 300 мільйонів як винні ми були, так і залишились винними. Міністерство повністю розробило весь необхідний план, що треба зробити вугільній галузі. І ви зараз бачте на графіку 10 лав, які необхідно фінансувати, які будуть не менший мати фінансовий результат. Проблема в 2 мільярдах гривень, які не можемо залучити ні по інвестиціях, ні по кредитуванню. І ми розраховуємо саме на бюджетні кошти. Якщо ці кошти будуть вкладені, і на наступному графіку ви бачите, Україна до кінця року не буде потребувати ні бюджетної підтримки, а загальний прибуток, який отримається, складе 1,7 мільярда. Однак фінансування не було щодо модернізації, а це і безпеки шахт, ні в 16-му, ні в 17-му, ні у 18-му і не передбачено у 19-му році. Я завершую. Якщо ви побачите, критична ситуація настільки склалася… І, звертаючись до народних депутатів, я би попросив вас підтримати ініціативу і Міші Бондаря, і Артура про внесення в порядок денний питання, яке стосується шахт. Якщо ми його не включимо, то процес затоплення шахт буде йти в порядку 4-5 годин за добу, шахти можуть бути практично затоплені. На завершення. Україна має свою стратегію. Стратегію, яка повністю підтримана нашими європейськими партнерами, аналітиками і вона виражена в розвитку нашої держави до 2035 року. Задача міністерства – максимально відійти від господарської діяльності і максимально зайнятися процедурою створення нормативно-правової бази для реалізації стратегії. На завершення. Хороше в українців було прислів'я: найбільше у фермера працював кінь, але цей кінь не отримав ні аплодисментів, ні грамот, ні похвал. Енергетична галузь України, напевно, єдина в Україні, яка зберегла і науковий потенціал, і кадровий потенціал, і професійний потенціал. Тому, аналізуючи роботу енергетичного сектору, хотілося, щоб вона була об'єктивною. Дякую вам всім. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Колеги, отже, ми переходимо до запитань від груп і фракцій. я прошу всіх, хто має намір дати запитання до уряду, взяти участь в записі. І потім, як завжди, будуть виступи від депутатів. Отже, прошу провести запис і зголоситися бажаючим дати запитання. Будь ласка.

Перше запитання буде від Радикальної партії. Амельченко Василь Васильович передає Галасюку. Будь ласка. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. В мене питання до керівництва уряду. Як ви допустили підписання такого меморандуму з Міжнародним валютним фондом, в результаті якого передбачено кілька етапів додаткових підвищення цін на газ для населення, в результаті якого передбачено, що закупівлі медикаментів замість МОЗ будуть знову робити міжнародні закупівельні організації; відмова від створення пенсійної системи другого рівня; зобов'язання зменшити розмір субсидій у випадку, якщо буде дефіцит? Як ви допустили розпродаж державних підприємств і призначення в ті, що залишаються, переважної більшості іноземців в наглядові ради? Ті зобов'язання, які записані і підписані керівництвом уряду, Президентом і Національним банком, - це є антисоціально, це є проти інтересів українського суспільства. Чому ви не проводите політику, спрямовану на залучення інвестицій, створення робочих місць, як пропонує команда Радикальної партії? Чому ви не підвищуєте соціальні стандарти… Шановний пане голово комітету, це дуже важливе питання з точки зору оцінки діяльності і розвитку економіки на інноваційно-інвестиційному і ефективному за останні 4 роки.

При цьому хочу сказати, що зростання зарплат українців перевищило темпи інфляції, і станом на листопад середня зарплата зросла на 22,5 Щодо співпраці з міжнародними інституціями, фінансовими організаціями, це послідовна політика, яка сьогодні є перш за все прозорою. По-друге, ми дискутували неодноразово і в сесійній залі, і на Погоджувальній раді, і у відкритому ефірі уряду, де чітко визначені принципи формування політики щодо співпраці з міжнародними фінансовими організаціями. Що це дозволило? Повний звіт з точки зору незалежного регулятора Національного банку України ви вчора слухали. І ми бачимо ріст золотовалютних резервів, ми бачимо сьогодні стабільний розвиток економіки, ми бачимо стабільний ріст економіки, ми бачимо стабільний ріст заробітних плат. Так, є багато недоліків. Так, є багато викликів. Але ми з вами маємо постійний діалог, ми з вами маємо постійну комунікацію. І ми готові до дискусії, яка абсолютно породжує істину. Ми будемо подовжувати виконувати зобов'язання по зовнішньоекономічній діяльності, тому що вони дозволяють сьогодні підтримати Україну в безпековому факторі, по санкціях проти Російської Федерації, які сьогодні показали ефективний вплив і можливості розвитку в період військової агресії… Будь ласка, хвилину завершити. КУБІВ С.І. …в період військової агресії, анексії Криму дозволили Україну показати як сильною державою, державою, яку підтримує Європейський Союз, підтримують сьогодні світові країни першої сімки і двадцятки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, від групи "Відродження" Валерій Писаренко. Прошу, пане Валерію. Дякую. У мене два запитання. Перше з них, я хотів би ще раз почути від уряду, що уряд буде підтримувати і надалі інфраструктурні проекти. Мене цікавлять в першу чергу проекти по місту Харкову, це подальше будівництво двох станцій метро: "Державінська" і "Одеська". Я сподіваюсь, що той досвід, який сьогодні в Харкові ми показуємо - це єдине місто, яке сьогодні стрімко розвивається по інфраструктурі, - я сподіваюсь, що уряд і надалі буде підтримувати ті проекти, які ми маємо і демонструємо, і всім пропонуємо брати приклад з міста. Друге. Я хотів би запитати в тому числі, що уряд планує робити з проблемою трудової міграції. Міністерство соціальної політики дало нам цифри, що від 7 до 9 мільйонів наших громадян вже зараз працюють за кордоном. В наступному році PricewaterhouseCoopers говорить, що ми будемо перші в світі за втратою трудових ресурсів. Як ми будемо розвивати економіку, якщо у нас не буде кому працювати? Які плани уряду в цьому питанні є? Дякую. Шановний народний депутате, хочу сказати, що від імені Прем'єр-міністра України, від імені уряду запевняю, що уряд залишається відданим раніше пріоритетам. Це 5 пріоритетів: економічне зростання; модернізація інфраструктури; продовження децентралізації; реформа в освіті, в охороні здоров'я; безпека громадян і держави. Щодо проведення регіональних проектів, про які ви говорите, я хочу сказати, що ефективність децентралізації і підтримка регіональних інвестпроектів на 2019 рік складає 12,8 мільярда гривень.

Хочу сказати, що доходи бюджетів місцевих – 287,3 мільярда плюс 37,5 мільярда. Що це за цифри? Це цифри, які показують і реальне збільшення підтримки інвестиційних проектів загальнодержавного, міжнародного і регіонального рівня. Щодо конкретних законопроектів, які ви говорили: про Вони абсолютно є знані в уряді, вони сьогодні пропрацьовуються і вони будуть підтримані на принципах співфінансування. Дякую. Дякуємо. Будь ласка, наступне запитання від фракції "Опозиційний блок". Михайло Папієв запрошується до слова. 10:31:22 ПАПІЄВ М.М. Дякую. Прошу передати слово народному депутату Іоффе.

Шановні колеги, з'ясуйте поки між собою, хто задає питання. І будь ласка зараз запитання від фракції "Народний фронт". Там, слава Богу, немає проблем з тим, щоби задати запитання від фракції. Будь ласка, Максим Бурбак. Доброго дня, колеги! В мене запитання до пана Негоди. В'ячеслав Андронович, "Народний фронт" завжди підтримує реформу з децентралізації влади в Україні та створенні об'єднаних територіальних громад, яка була розпочата ще в 2014 році урядом Арсенія Яценюка. У грудні минулого року під час проведення ІІІ форуму об'єднаних територіальних громад, ми побачили презентацію Прем'єр-міністра щодо другого етапу цієї реформи, під час якої ми повинні об'єднати всі громади без так званих білих плям. Паралельно в Раді зареєстровані законопроекти щодо змін в адмінтерустрій стосовно кількості районів. І от виборці Чернівецької області, зокрема Сторожинецький район дуже переживає, тому що мало інформації. Скажіть, будь ласка, що повинна зробити Верховна Рада щодо змін в адмінтерустрій і з якими результатами повинні підійти до місцевих виборів 2020 року? Дякую. Доброго дня! І дякую за запитання. Я хотів би, користуючись можливістю, подякувати і фракції "Народний фронт", і всій Верховній Раді, народним депутатам за активну підтримку протягом усього скликання реформи децентралізації, яку ми називаємо реформа місцевого самоврядування. Тепер дійсно, ми зараз підходимо до такого часу, коли треба приймати дуже рішучі дії. Адже наша основна мета чергові місцеві вибори, які мають відбутися у 2020 році, відбулися на новій територіальній основі громад і районів. Тому що з утворенням об'єднаних територіальних громад, а їх сьогодні 800 уже, 76 і ще багато чекають рішення ЦВК стосовно ми приходимо до ситуації, коли переважна більшість повноважень переходить до органів місцевого самоврядування. Разом з тим, існуючий адміністративно-територіальний устрій, який ще був сформований в часи Радянського Союзу, він сьогодні не відповідає тим потребам. І, звичайно, ми повинні прийняти декілька важливих рішень, і не тільки Закон про засади адмінтерустрою, одночасно нам необхідно вирішити і питання, які пов'язані із змінами до Конституції. І ми сподівалися, що парламент визначиться стосовно цього і залишить за собою ще юридичну можливість для того, щоб внести зміни ще в цьому скликанні, але це все залежить від вас. Відносно Сокирянщини, про яку ви згадували. Є доручення Прем'єр-міністра від вчорашнього дня, де прийнято рішення провести по двох районах Чернівецької області, по діяльності чи бездіяльності районних адміністрацій, по яких має бути врешті прийнято рішення стосовно того, що вони, на погляд і місцевих жителів, я був там, зустрічався з ними, фактично блокують проведення децентралізації. Тому я ще раз сподіваюся… ГОЛОВУЮЧИЙ. Одну хвилину, будь ласка, завершити. новий етап проведення децентралізації в Україні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам. Будь ласка, від фракції "Батьківщина" Сергій Євтушок. Будь ласка. Сергій Євтушок, Рівненщина, "Батьківщина". Я насправді хочу скористатися відкритим мікрофоном і звернутися до Президента України, до Представника Президента України в українському парламенті. Степан Іванович Кубів, до вас також, адже ви також можете вирішити дане питання. Рівненський край, Рівненська область славиться своїм партизанським рухом. Адже перші сотні Української повстанської армії були засновані на Рівненщині. І от вже 100 днів, 100 днів в Адміністрації Президента лежить подання, яке ухвалено Рівненською обласною державною адміністрацією, її комісією щодо нагородження Бакунця Степана Сидоровича, Кирилюка Василя Макаровича, Крота Йосипа Тимофійовича. Ці люди… це одиниці тих людей, які ще, на жаль, залишилися, вірніше, на щастя, живі, але, на жаль, їх дуже мало зараз. Я вас дуже прошу, займіться, пане Президенте, своїми професійними функціональними обов'язками, а не виборами. Адже оце справжній патріотизм, а не те, що там вивішуєте на бігбордах. Дуже прошу, залишилося цим людям жити дуже мало. Дякую. Шановний пане Сергію, хочу подякувати, це питання дуже важливе. Воно важливе з точки зору і цінностей розвитку української державності, і воно є важливе сьогодні в спільних діях, за що я хочу подякувати і Верховній Раді, і уряду, і Президенту. Ви знаєте, що Президент України, як і Верховна Рада, так і уряд України, відносяться до Повстанської армії з великою шаною, повагою і вдячністю. Це неодноразово було на рівні рішень і уряду, і Верховної Ради, і Президента представлено: і зверненнями, і відзнаками, і подяками, і соціальною підтримкою, і іншим аспектом. Я ваше звернення передам сьогодні разом із Верховною Радою у Адміністрацію Президента і до Президента України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, шановний Перший віце-прем'єр-міністре. І наступне запитання, будь ласка, від фракції "Блоку Петра Порошенка", пан Мельник. Хотів би привернути увагу уряду, що на сьогоднішній день залишається не врегульованим питання енергопостачання комунальних підприємств. І в першу чергу це підприємства теплопостачання і водоканали. Тому це питання потребує врегулювання. І наступне. Фактично з 1 січня НКРЕКП відмінило нічний тариф на… для юридичних осіб, і це мотивуючи тим, що це додатково буде отримано майже 3 мільярда коштів. Я хочу наголосити, що фактично за останні декілька років багато ОТГ зробили зовнішнє освітлення. І є ряд водоканалів, в тому числі "Хмельницькводоканал", в якого три станції підйому, бере воду за 30 кілометрів. Ви розумієте, це призведе до підвищення тарифу майже в 4 рази, тому що нічний тариф дозволяв фактично поповнити резервуари і цілий день надавати воду. Я вважаю, все-таки потрібно переглянути комплексно питання нічного тарифу щодо зовнішнього освітлення і водоканалів. Дякую. Будь ласка, слово надається для відповіді міністру профільному пану Насалику. Будь ласка. 10:39:38 НАСАЛИК І.С. Дякую за запитання. Ну, перш за все, хочу сказати, що етап реалізації Закону "Про ринок електричної енергії" входить в дію і по плану він повністю повинен розпочати функціонувати в липні місяці 2019 року. З 1 січня пішов перший етап, а він передбачає, перш за все, це розподіл по постачі електроенергії і її вартості. Практики, що за електричну енергію вже хтось не платить, не буде. Більше того, на перехідний період створена Кабінетом Міністрів України структура, яка називається постачальник "останньої надії", її виконує "Укрінтеренерго". Всі споживачі, які не уклали чи не провели тендери на контракти по поставці електричної енергії, можуть звернутися до неї, правда, вартість електроенергії там більша на 1,25 Я повністю з вами поділяю щодо нічого тарифу і прийняття рішення НКРЕКП по її диференціації. Але, з другої сторони, скажу, що якщо водоканали перейдуть на погодинне споживання електричної енергії, будуть використовувати відповідну систему управління енергетичним ресурсом, то змін практично ніяк не від чують, це я вам говорю як міський голова бувший, який 8 років займався водоканалами і водовідведенням. Дякую.

З 1 січня цього року із-за бездіяльності, безвідповідальності, із-за халатності уряду в Україні заблоковано проведення операцій з трансплантації. Парламент в минулому році прийняв новий закон, який мав би запрацювати з 1 січня, але із-за того, що уряд не підготував механізми реалізації цього закону і із 29 підзаконних актів всього-на-всього ухвалили один, сьогодні в Україні не працює система трансплантації. Декілька дітей найближчим часом чекають порятунку свого життя і має бути зроблена родинна трансплантація. Це трансплантація печінки, трансплантація нирок, але, на жаль, лікарі із-за того, що існує сьогодні законодавчий колапс, бояться заходити в операційні, щоб потім їх не називали "чорними" трансплантологами і щодо їхньої діяльності порятунку життя людей не порушували кримінальні справи. В мене запитання. Скажіть, будь ласка, чому ані керівництво МОЗу… Будь ласка, 15 секунд завершити. СИСОЄНКО І.В. Чому керівництво МОЗу, чому Прем’єр-міністр не приходить в парламент і не просить виправити цю ситуацію і негайно проголосувати за відтермінування дії цього закону? Коли буде розблоковано питання трансплантації?

дуже чітко: в жодному разі трансплантація в Україні не є заблокована і не є призупинена. Є закон України чинний, в якому є порядок проведення трансплантації, який є чинний і він діє. Що стосується нового Закону про трансплантацію, який був прийнятий минулого року і який передбачає побудову нової системи, в тому числі з електронним реєстром трансплантації, а також з іншою моделлю фінансування, то дійсно окремі норми потребують відтермінування. Постанова Кабінету Міністрів, яка тимчасово регулює ці норми, прийнята і вона дозволяє нам продовжувати свою роботу. Зокрема було закуплено послуги з розробки електронного реєстру трансплантації, зокрема було закуплено обладнання для тих закладів, які першими почнуть її робити, і робота триває. І ми так само дуже просимо парламент прийняти зміни до цього нового закону про те, щоби окремі положення, які фізично не можна виконати в вказані строки, були продовжені. Ми дуже сподіваємося, що профільний комітет зможе розглянути і погодити проект уже готовий, погоджений міністерством, і він буде якомога скоріше винесений в залу. При цьому я хочу ще раз попросити не нагнітати страх, в першу чергу серед медичних працівників, щодо порушення ними будь-яких норм. Вони не порушують будь-яких норм, проводячи трансплантацію, вони порушують норми, не проводячи її, тому що порядок трансплантації є чинним. І я прошу саме цю позицію наголошувати, в тому числі і публічно. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо вам, шановний пане Ковтонюк. І хвилина для відповіді ще для додатку до цієї відповіді надається пану Першому віце-прем'єр-міністру пану Кубіву. Будь ласка. Це абсолютно правильне і логічне питання. Воно ставиться вдруге. Я ваше запитання, від вашої фракції, і питання, яке стояло на Погоджувальній раді, ми його вважаємо як депутатський запит від фракції. Я би попросив Міністерство охорони здоров'я дати відповідь у відповідний термін, до 10 днів, конкретно по кожній із систем блоку, який ви поставили. Дякую. Дякуємо за конкретику, шановний колего. І в нас залишається два запитання ще. Будь ласка, пан Папієв. Він був записаний від фракцій "Опозиційний блок". І не встиг записатися, ще група "Воля народу", Сергій Шахов потім. Будь ласка. Дякую. У мене запитання до Степана Івановича Кубіва. Якраз те запитання, яке хотів задати Юлій Якович Іоффе. Це людина, яка має досвід 30 років підземного стажу, був директором найбільшої шахти. І, знаєте, складається таке враження, що уряд сьогодні робить все, щоби знищити вугільну галузь України в догоду пенсільванської галузі, мабуть, створюють робочі місця за межами України в Америці. Чого стосується моє питання, я хотів би отримати відповідь від Степана Івановича. У нас 33 державних шахти, з них працюючих лишилось 25. З цих 25-и 20 шахт отримало попередження, що їм 31 січня відключать світло. Це 40 тисяч людей. Якщо навіть світло це не відключать, то все рівно фінансування стане тільки до серпня поточного року, і в серпні знову ж таки цих 40 тисяч шахтарів українські разом з сім'ями залишаться на вулиці. Коли ви будете працювати все ж таки на українські підприємства і на українську економіку, а не на… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Кубів. Шановний пане народний депутат, це питання має два блоки. Перший блок, я хочу сказати, що протягом останніх 30 років, 27 років модернізації і з інфраструктурними змінами щодо ефективності і формування конкурентних цін в шахтах України, на превеликий жаль, не відбулось. уряди за останні 5 років максимально це питання вважають пріоритетним, але ця проблема не є проста і ситуація, яка склалася особливо на сході України. Перше. Це питання розглядалось неодноразово і в цій сесійній залі, і на уряді, де є прийнята чітка програма щодо проведення комплексних заходів по виходу з даної ситуації.

засоби виробництва вугільна галузь перспектив не має. Міністерство розробило всю необхідну документацію, яка пройшла погодження по всіх лавах. пан Іоффе, знайомий з нею. По всіх лавах, по всіх шахтах необхідне фінансування складає 2 мільярда гривень. Якщо це фінансування пройде, я на сьогоднішньому графіку показав, вугільна галузь не потребуватиме дотації щодо свого фінансування. І видобуток вугілля збільшиться майже на 60 відсотків. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І будь ласка, останнє запитання від груп і фракцій - Сергій Шахов. Група "Воля народу", Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Шановний Степане Івановичу, ні для кого не секрет, що в державі 1 мільйон 700 тисяч переселенців, які кинули свої будинки, квартири, кинули те, що вони напрацювали за все своє життя, робочі місця, а головне – могили своїх батьків, близьких та рідних. Сьогодні ці люди знаходяться в скруті. Щоб ви розуміли, на на новорічному столі стояла картопля з оселедцем, коли хтось з міністрів не міг нажертися лопатами червоної ікри та чорної ікри. Є Постанова 280, в якій призначено 25 мільйонів гривень на будівлю всього-на-всього квартир. Це на зубок не вистачить Кабінету Міністрів. Ми вимагаємо, бо я сам є переселенцем, негайно внести в цю постанову додаток - до мільярда гривень, бо на кіно ви знайшли мільярд гривень, на чиновників, на лікування знайшли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Мільярд гривень на чиновників на лікування знайшли, а на переселенців, які сьогодні в скруті, їх називають ще ВПО, не знайшли. І ті хлопці та дівчата, які захищали нашу державу, їх всього-на-всього 1 тисячу 334 людини… Будь ласка, відповідь. вони формуються в залі Верховної Ради, коли затверджувався бюджет на 2019 рік. Разом із профільними комітетами і відповідальність. Друга позиція щодо… це переміщені особи, які виникли внаслідок російської агресії. Урядом і Верховною Радою розроблено декілька конкретних програм щодо підтримки і дітей-сиріт, напівсиріт, дітей переміщених осіб, формування освітніх окремих програм, соціальних програм і медичних програм і надання фінансової допомоги. Це питання у щоденному полі зору конкретного міністра, конкретного чиновника в місцевих органах влади, військових цивільних адміністрацій, де ми разом з вами прийняли відповідний закон. Так, ця проблема не вирішена повністю, але на сьогоднішній день ми розуміємо, що питання безпеки і оборони, питання переміщених осіб, питання соціальних стандартів, питання гібридної війни – це питання, які ми розв'язуємо разом з вами, і за що я хочу подякувати, в підтвердженні цих програм в бюджеті 2019 року. Щодо конкретної соціальної… я попрошу пана міністра Реву. Дякую. Одна хвилина, будь ласка. будівництво житла для переселенців, ми використовуємо також ті кошти, які не надають інші країни в якості безповоротної допомоги. Міністерством соціальної політики України протягом 2017-2018 років за кошти міжнародних донорів було підготовлено і введено в експлуатацію майже для тисячі сімей переселенців житло, про яке ми інформували громадськість. Якщо вас цікавлять ці цифри, ми готові їх надати. Починаючи з минулого року, була введена нова програма для забезпечення житлом тих переселенців, які зі зброєю в руках захищають нашу країну. Тому що надавати одразу, знайти житло для 1 мільйона 510 тисяч внутрішньо переміщених осіб достатньо складно. Очевидно, ті люди, які воюють за нашу країну проти сепаратистів, проти агресора… Одна хвилина, будь ласка. РЕВА А.О. …я думаю, вони повинні мати пріоритет, і в цьому відношенні в цьому році ця програма буде продовжена. Єдине, проблема полягає в тому, шановний народний депутат Шахов, що наш бюджетний запит на 850 мільйонів гривень було врешті-решт в бюджеті передбачено лише 40 або в 20 разів менше. Тому, якщо ви дійсно переживаєте за переселенців, внесіть пропозицію про збільшення обсягів фінансування по цій програмі. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, у нас залишається ще 15 хвилин на запитання від народних депутатів України. Будь ласка, прошу. 15 хвилин. Будь ласка, народний депутат Паламарчук Микола.

Шановний Андрій Олексійович, коли ми позаминулого року проголосували пенсійну реформу, обов'язковою умовою голосування, і це, до речі, було компромісом між депутатами Верховної Ради, значною частиною, та урядом була норма про введення обов'язкової накопичувальної системи, починаючи з 1 січня 2019 року. Крім того, в проголосованій пенсійній реформі була норма, яка зобов'язувала уряд здійснити всі необхідні заходи для того, щоб обов'язкову накопичувальну пенсійну систему як обов'язкову складову і суть пенсійної реформи запустити саме з 1 січня 2019 року. Прошу вас проінформувати українське суспільство, що зроблено у даному випадку і як ця реформа починає працювати в Україні. Дякую. Шановний народний депутате Соловей, Закон про пенсійну реформу було прийнято 3 жовтня 2017 року. І в ньому, дійсно, була норма, згідно з якою ми повинні були подати законопроект щодо введення накопичувальної системи пенсійної з 1 січня 2019 року. Що відбулося насправді. За декілька місяців до цього вами і групою народних депутатів у кількості всього 57 чоловік було подано законопроект 6677 про загальнообов'язкову державну накопичувальну систему. Які були у нас варіанти, виходячи з Регламенту Верховної Ради України? Подавати законопроект після жовтня ми не мали права при наявності вашого законопроекту. І тому ми з вами розмовляли і дійшли компромісного варіанту, що уряд погоджується на ваш законопроект за умови внесення в нього змін навіть до першого читання. Ваш законопроект 6677 пройшов урядовий комітет, отримав схвалення і був готовий до розгляду у Верховній Раді України. він не розглянутий навіть в першому читанні. Чому так сталося? Давайте ми запитаємо у того, хто організовує розгляд цих законопроектів. Без закону, затвердженого Верховною Радою, вводити цю систему неможливо. Тому, будь ласка, сьогодні відповідальність знаходиться на вашій стороні. Ми готові підтримати введення накопичувальної системи, якщо це зробить Верховна Рада України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне запитання - народний депутат Добродомов. Будь ласка. Я прошу передати слово Олегу Мусію. 10:56:39 МУСІЙ О.С. Шановні представники уряду, доброго дня! Олег Мусій, депутатська група "Народний контроль". Я прошу дати відповідь, напевно, Першого віце-прем'єра - того, хто відповідає за регулювання цін на газ і норм споживання в уряді. На минулому запитанні до уряду Прем'єр-міністр публічно пообіцяв, що ціни на газ будуть підвищені тільки на 20 відсотків. Навіщо ви маніпулюєте українським народом і вважаєте його за ідіотів? Я вам показую свіжу платіжку, яка прийшла пенсіонерам в Києві, які не мають лічильників: ціни на газ підвищені на 320 за рахунок маніпуляції з нормами споживання. Ви підвищили норми споживання і про це замовчуєте, а насправді люди мають платити 320 процентів ціни на газ? Ви там що, зовсім вже вважаєте український народ за кого? Залізти в кишені до платників! Будь ласка, відповідь. Будь ласка, пане Кубів, ваша відповідь. 3 міністерства дає соціальні норми споживання, де є регіональний аспект і де є питання Міністерства енергетики, включаючи питання спільних рішень незалежного регулятора НКРЕКП, прийняти як депутатський запит і буквально згідно чинних норм дати відповідно відповідь народному депутату Мусію. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. І наступне запитання - народний депутат Шахов. Сергій Шахов, політична сила "Наш край". Запитання до міністра соціальної політики Реви. Скажіть, будь ласка, як може переселенець вижити на 442 гривні? Вы выйдите в народ і подивіться, що сьогодні робиться у людей. Ви подивіться, як гинуть люди, помирають від кору, від туберкульозу, від СНІДу, подивіться, від голоду як люди пухнуть, коли ви там не можете нажертися! Ще раз вам хочу сказати: дайте робочі місця, дайте людям, де нормально жити, дайте людям нормально сьогодні розвиватися, дайте сьогодні молоді не виїжджати з нашої держави. Не треба сьогодні сидіти от там, крісло протирати своєю дупою, ідіть до народу і спілкуйтеся з народом! Ви чуєте мене чи ні? Я вийшов з народу, сам з Луганщини, там, де йде війна, і кожен день спілкуюся з людьми. Сєвєродонецьку, в Біловодську перевищує кількість переселенців у 2,5 рази. Будь ласка, там не вистачає землі, щоб будувати житло соціальне. Чомусь в Грузії побудували 225 тисяч будинків. Чому в Україні цього не будується? Іще раз… Дякую. Шановний колего, ми всі з народу, але це не дає нам право все-таки використовувати експресивну лексику під час запитань. Будь ласка, відповідь. 10:59:51 РЕВА А.О. Я думаю, що ті, хто вийшли з народу, справді вийшли з народу, вони не вживають таких висловів, які ми сьогодні чуємо. Але я хочу сказати стосовно 442 гривні. 442 гривні допомоги надається тим людям, які є працездатного віку, які чомусь не працюють. Причина буває різна, і тому взагалі така допомога надається тільки на 6 місяців. В цілому люди працездатного віку повинні працювати – це головна вимога будь-якого закону. Тому, якщо ми хочемо, щоби люди нормально жили і працювати, вони, в першу чергу, повинні мати робоче місце і працювати. Будь ласка, в нас законопроекти подані відповідні у Верховну Раду України. Якщо така велика політична сила як "Наш край" їх підтримає, я сподіваюсь, ми все тоді виправимо. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, наступне запитання – народний депутат Барна. …представники уряду. В першу чергу, я хотів би подякувати за ту комісію по перевірці облгазів, але просив би прискорити перевірку їх щодо у вигляді сотні тисяч штрафів, накладених на непобутових споживачів газу - це медичні установи, культури, школи, підприємці, за нібито невчасну повірку лічильників. І запитання до представника Міністерства регіонального розвитку і Міністерства охорони здоров'я. За ініціативою Президента проводиться сільська реформа. Поряд з тим, я не розумію, чому другий рік на рахунках казначейських охорони здоров'я в областях перебувають кошти і не закуповуються ні обладнання, ні автомобілі для амбулаторій, які вже надають послуги, не тільки нових, а всіх амбулаторій, які дають послуги. Тому що піклуватися про здоров'я людей потрібно не тільки там, де будуються нові амбулаторії… Будь ласка, пану Негоді мікрофон увімкніть, заступнику міністра. Шановний народний депутат, хотів би вас повідомити, що Мінрегіон спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з обласними державними адміністраціями зараз проводить величезну роботу стосовно формування мережі сільської медицини. Це надзвичайно важливе питання для того, щоб покращити якість надання послуг на сільських територіях. В Україні розпочалося масштабне будівництво перших 517 нових сільських амбулаторій, 10 з них вже введено в експлуатацію на Кіровоградщині і спільно з МОЗ розроблено і сформовано спроможну мережу з 4 тисячі 223 сільських амбулаторій, і потреба у новому будівництві – 688 таких закладів. Стосовно автомобілів, то хочу вас поінформувати, що, за зведеною інформацією, зараз закуповуються близько 514 службових автомобілів автомобілів для сімейних лікарів, і тут є підтримка, звичайно, це в основному кошти державного бюджету, а також за підтримки Світового банку і інших, розроблено відповідно технічні завдання для запровадження також в амбулаторіях Отже, робота продовжується, але треба, щоб і працювати народним депутатам, особливо мажоритарникам, з обласними державними адміністраціями, які практично реалізовують це завдання. Дякую.

Іван Спориш, 15 округ. Вінниччина. Звичайно, це запитання більше до НАК "Нафтогазу". Але, Степан Іванович, я думаю… я хотів би задавати вам це запитання, тому що на Вінниччині у нас є Чернівці, де вже газопроводи підведені і готовність внутрішніх і так дальше ліній десь 97 процентів, 95. Ну, 8 років вони вже там... Я знаю, що пан Кістіон знає цю проблему. 8 років уже можна… вони вийдуть скоро… скоро із… вони можуть зіпсуватися. Тому я дуже прошу, давайте щось зробимо. Це півзарплати одного із працівників НАК "Нафтогазу" - і вже можна цей високий тиск цих 2, 3, 4 кілометри підвести і запустити ці лінії. Я дуже прошу, це невеликі кошти, але, разом тим, є якась постанова, дійсно, яка блокує це все. зробити все, щоб просто не зіпсувалися дані лінії. Я думаю, перспектива газу, понятно, що сьогодні є… Шановний народний депутате, це дуже важливе питання. Ви знаєте, що загальнодержавна програма щодо газифікації вона є в постійному полі зору уряду, і вже не один рік, особливо останні 5 років. Друге, що хочу сказати. Для того, щоб ми закінчили тих 3-5 відсотків добудови газифікації і в'єднали в мережу відповідну систему, тому що є комунальна система, є приватна система, є державна система, ми повинні передбачити разом у змінах у бюджеті в першому півріччі, і відповідно проголосувати в цій залі про зміну, і закінчити даний проект. Я знаю, що було відповідне доручення відповідним міністерствам і розмова з НАК "Нафтогазом" щодо закінчення даної програми. Дякую. Дякую. Будь ласка, наступне запитання - народний депутат Тетерук. Прошу вас. 11:06:15 ТЕТЕРУК А.А. Андрій Тетерук, партія "Народний фронт". У мене питання до міністра інфраструктури пана Омеляна. Навіть завзяті песимісти бачать, що у нас будуються дороги і все більше Україна схожа дорогами на європейських наших партнерів. Разом з тим, мене турбує належна якісь виготовлених цих українських доріг. я питаю у нашого Кабміну, у вас персонально: чи розроблений механізм контролю за належною якістю доріг, які будуються за кошти платників податків? Яка гарантія дається будівниками на ці новостворені або ремонтовані дороги? У разі неналежної якості за чий рахунок ремонтуються виявлені недоліки і чи є у нас персональна відповідальність за належний контроль за якістю виконання робіт на дорогах? Хто має персонально відповідати: пан Новак, директор Укравтодору чи хто персонально відповідає за те, щоби ці дороги були якісними? Дякую. Шановний пане Андрію, хочу сказати, що дороги в бюджеті 2019 року - 55,6 мільярда гривень, це на 7,9 мільярда гривень більше, як у минулому році. Прем'єр-міністр у минулому засіданні в сесійній залі говорив, що саме якраз дорожній фонд – 50,4 мільярда гривень. Це ця можливість нова, яка змінить і філософію, і прозорість, і ті проекти, які невідкладні. Разом з тим, є залучені додаткові кошти міжнародних донорів – 4,6 мільярда гривень. Субвенція на місцеві дороги збільшена, і вона відповідає 35 відсоткам дорожнього фонду за мінусом погашення зобов'язань – це є 14,7 мільярда Видатки на безпеку дорожнього руху – 2,1 мільярда гривень, або 5 відсотків дорожнього фонду, за мінусом погашення зобов'язань. Ці цифри і ці стандарти ми проголосували в цій залі. Щодо конкретизації вашого питання – пан міністр Омелян, будь ласка. І останнє запитання, будь ласка, народний депутат Гончаренко. (Шум у залі) Я перепрошую! Вибачте, колеги, але ми вже сказали. Зараз слово пану міністру Омеляну, і потім – питання останнє Гончаренка. Вибачте! Дякую. Дякую, шановні народні депутати! Хотів щиро подякувати за постійну підтримку "Народного фронту", інших фракцій парламенту інфраструктурних реформ, які ми пропонуємо. Дійсно, завдяки вашій підтримці дорожній фонд спрацював, спрацював блискуче. Але ми розуміємо, що контроль якості – це питання зараз номер 1, щоб гроші платників податків не були змарновані. Що вже зроблено? Запрацює п'ятирівнева система контролю якості на рівні Укравтодору, міністерства, Кабінету Міністрів, правоохоронних органів, а також громадського контролю. Вона працює ефективно, але ще більш ефективним є механізм п'яти- і десятирічної гарантії на зроблені дороги. В рамках цієї гарантії компанії повинні усувати будь-які виявлені дефекти за власний кошт, тобто додаткових витрат з боку кишені... з кишень платників податків не передбачається. Ми бачимо, що ці дороги, які ми будуємо сьогодні, вони будуються сучасними технологіями, сучасним устаткуванням, ми створюємо десятки і тисячі робочих місць по всій Україні. Тому я переконаний, що ці дроги будуть слугувати людям

вона сьогодні знаходиться в такому незадовільному стані, особливо ділянка між найбільшими містами півночі Одещини – Балтою та Подільськом. В мене велике прохання до вас дати доручення відповідне, щоби хоч в цьому році ми хоча б почали відбудовувати, бо там слово "ремонтувати" не підходить, відбудовувати ділянку цієї дороги між Балтою та Подільськом, бо це є надзвичайно важливе питання як для Одещини, і особливо півночі Одещини, так і для Вінниччини, і центральної частини України, бо це є дуже важливий транспортний коридор, який виводить на порти Одещини. І в мене велике до вас прохання дати відповідне доручення, щоб ми обов'язково цього року почали ці роботи. Дякую. Шановний пане Олексію, хочу сказати, що це питання дуже важливе. Друге. Я говорив про ті кошти, які ми разом затвердили в бюджеті 19-го року. Ця дорога, про яку ви говорите, це є державно-місцевого значення. Зараз формується перелік доріг першочерговості і можливості щодо в рамках фінансування бюджетних видатків 19-го року. Ми ваш запит врахуємо і спільно з відповідним профільним комітетом і Укравтодором, місцевими органами влади попробуємо врегулювати це питання в рамках виділених ресурсів в бюджеті 19-го року, так і, можливо, в рамках співфінансування. Дякую. Дякую, пане Степан. В нас залишається ще півтори хвилини для заключного слова - і ми завершуємо "годину запитань до Уряду". Будь ласка. 11:11:51 КУБІВ С.І. Шановний пане Андрію, шановні народні депутати, перш за все хочу подякувати вам за спільну роботу, яку ми мали з вами на протязі важливого періоду. Тому хочу подякувати за підтримку реформаторських ініціатив уряду, Президента України і спільних законів, які ми прийняли. Декілька десятків законів дозволили сьогодні підтвердити нашу спільну ефективну діяльність. Я би хотів за це подякувати і продовжити нашу спільну роботу. Разом з тим, маю можливість сьогодні, шановний Андрій Володимирович, від вас привітати Героя України Голову національного банку України Володимира Семеновича Стельмаха, людині виповнюється сьогодні 80 років. Герой України, який вклав велику працю у розвиток нашої фінансової системи, розвиток нашої державності. І разом з тим привітати вас з великим святом Водохреща, як в народі прийнято говорити - Йордан, де святе Богоявлення, яке ми відзначаємо на знак єдності з Господом Богом Ісусом Христом, який прийняв хрещення, особливо в рік, коли ми створили Православну Церкву України. Всім дякую за спільну роботу. Христос народився! ГОЛОСИ ІЗ Дякую, шановні колеги з уряду. Але нагадую вам, що сьогодні о першій годині буде закриття нашої вікопомної дев'ятої сесії парламенту цього скликання, тому ми вас знову очікуємо в залі. А зараз "годину запитань до Уряду" оголошую завершеною. Дякую за змістовну, ґрунтовну дискусію. І, колеги, переходимо до наступного пункту порядку денного – зачитання запитів від народних депутатів. І я запрошую до слова Першого заступника Голови Верховної Ради України Ірину Геращенко для зачитання запитів народних депутатів. Нагадую, після них, після них, колеги, будуть виступи. Отже, відразу після зачитання запитів будуть виступи. Тому, хто має намір взяти участь у виступах від народних депутатів, будьте в залі в 11:35, для того щоб взяти участь в записі.

Домовились, так? Будь ласка, пані Ірино. традиційна година виступів депутатів, звичайно, відбудеться. Отже, на сьогодні у нас надійшли запити від 198 народних депутатів України, зокрема: Віктора Развадовського до голови Житомирської обласної держадміністрації щодо виділення коштів Александрук Аллі мешканці села Печанівка Печанівка Романівського району, Житомирської області, для ендопротезування лівої плечової кістки. Оксани Корчинської до міністра оборони про неналежно проведене розслідування низькоякісного обстеження, лікування акубаротравм і контузій, грубого, непрофесійного поводження лікарів та медичного персоналу неврологічного та хірургічного відділень Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (місто Харків). Анатолія Гіршфельда до Прем'єр-міністра України щодо приведення розміру освітньої субвенції на 19-й рік для Лозівської міської ОТГ у відповідність до фактичних потреб. Сергія Мельника до міністра фінансів щодо перерозподілу окремих видів субвенцій. Юлії Тимошенко до міністра внутрішніх справ, Голови Служби безпеки, Генерального прокурора щодо замаху на вбивство депутата Центральної міської районної ради в місті Кривому Розі Дніпропетровської області Мірзояна. Руслана Сольвара до начальника Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ щодо вирішення питання відновлення функціонування територіального сервісного центру №3247 Регіонального сервісного центру МВС в Київській області в селищі міського типу Макарів. Руслана Сольвара до начальника Головного управління Національної поліції Київської області, прокурора Київської області щодо неефективного розслідування та неналежної перевірки факту смерті Новосельської Ольги Миколаївни, що мешкала у селищі Королівка Фастівського району Київської області. Михайла Бондаря до голови правління публічного акціонерного товариства "Львівгаз" щодо відключення будинку, в якому проживають мати з малолітніми дітьми, від газопостачання. Михайла Бондаря до голови Львівської облдержадміністрації, директора Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації щодо придбання у 2019 році багатофункціональної рентген установки для Буської Центральної районної лікарні Львівської області. Віктора Вовка до Генерального прокурора України щодо послідовності правової позиції та дій прокуратури України стосовно виконання норм Конституції і законодавства України з питань єдиного Віктора Вовка до Заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо численних правопорушень з ознаками корупційних злочинів стосовно пам'ятки археології національного значення "Хотівське городище" та парка-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Феофанія". Вадима Кривохатька до Прем'єр-міністра щодо необхідності проведення перевірки діяльності замовника і підрядника робіт з реконструкції дитячого садочку "Теремок" Владислава Бухарєва до голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, Прем'єр-міністра щодо необхідності виділення додаткових коштів з Державного бюджету України на 2019 рік з метою придбання лінійного прискорювача для обласного комунального закладу "Сумський

сучасного мамографа для комунального некомерційного підприємства "Лебединська центральна районна лікарня імені лікаря К.О.Зільберника". Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра, виконуючого обов'язки голови Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками щодо перевірки правомірності вільного обігу на території України препарату Церегін (Виробник Бєлмедпрепарати, Бєлмедпрепарати, Республіка Білорусь). Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо бездіяльності керівництва МОЗ в загрозливій ситуації, яка склалася в Україні у зв'язку зі спалахом кору та неефективності роботи оперативного штабу МОЗ з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні. та організованою злочинністю Центрального управління СБУ, Генерального прокурора щодо досудового розслідування у кримінальному провадженні № квітня 17-го року нанесення збитків ПАТ "ЗалК". Олега Березюка до Прем'єр-міністра щодо надання роз'яснення щодо ігнорування невиконання дорожньої карти по приведенню ГСХ Дунай - Чорне море в українській частині дельти Дунаю в повну відповідність до Конвенції ЕСПО, затвердженої на міжвідомчій координаційній раді з питань реалізації в Україні Конвенції ЕСПО. Юрія Мірошниченка до Київської міської ради щодо звернення громадянина Леоніда Далекого стосовно незаконних дій керівництва Дитячо-юнацької спортивної школи № 26 міста Києва. Вадима Івченка до Генпрокурора України стосовно забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінальних проваджень щодо незаконного заволодіння земельними ділянками мешканців сіл Долинського Долинського району Кіровоградської області. Юрія Вознюка до тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я щодо внесення змін до переліку рідкісних (орфанних) захворювань, що призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування. Юрія Вознюка до Генпрокурора України щодо ініціювання Генеральною прокуратурою України перевірки фактів незаконного вимагання грошових коштів з фізичних осіб ТОВ "КРЕДИТЕКСПРЕС ЮКРЕЙН Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо неухильного виконання рішення Конституційного Суду України від 18 грудня 18-го року щодо відновлення соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей. Артура Мартовицького і Ігоря Шурми до Прем'єр-міністра щодо неправомірності перебування перебування виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я та заступників на займаних посадах. Олександра Гереги до міністра внутрішніх справ, тимчасово виконуючого обов'язки голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо ознак порушення законодавства в процесі підготовки продажу земель на території Теофіпольського району Хмельницької області. Олександра Гереги і Андрія Шиньковича до Прем'єр-міністра щодо закриття поштових відділень та підтримки друкованих ЗМІ України. Володимира Литвина до Прем'єр-міністра України щодо трудової діяльності та страхового стажу. до голови Житомирської облдержадміністрації, голови Баранівської районної держадміністрації Житомирської області щодо приватизації земельної ділянки. Андрія Лопушанського до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо необхідності технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання житлових будинків. Андрія Лопушанського до голови правління публічного акціонерного товариства Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", голови Федерації професійних спілок України щодо питань захисту прав трудового колективу оздоровчого комплексу "Прикарпатська варта"… вибачте, "Прикарпатська ватра" (Стрийський район Львівської області). Юрія Мірошниченка до Кабінету Міністрів щодо звернення громадянки Любові Сайгакової про неможливість виходу на пенсію за наявності страхового стажу майже 40 років для догляду за недієздатною донькою. Вадима Кривохатька до голови Національної поліції можливого вчинення злочину головою Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області Клименком А. Анатолія Денисенка до міністра соціальної політики України щодо необхідності покращення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями. Анатолія Денисенка до Прем'єр-міністра щодо забезпечення законних прав та інтересів громадян України, які мають статус "Дитина війни" з виплатами пенсійних нарахувань на підставі рішень суду. Київської міської державної адміністрації щодо будівництва лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар. Володимира Парасюка до міністра інфраструктури щодо ремонту автодороги 0142001 Яворів - Грушів, що проходить через населені пункти:

щодо необхідності збільшення соціальних нормативів для надання житлових субсидій. Оксани Корчинської до міністра оборони щодо забезпечення проведення нових, незалежних військово-лікарських комісій начальнику Запорізького військового госпіталю Міністерства оборони України, підполковнику медичної служби Чоп О. та головному лікарю Центрального військового санаторію "Приморський" Міністерства оборони України, полковнику медичної служби Рильському. Володимира Арешонкова до голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо завищених сум платежів за спожитий газ. Артема Вітка до міністра оборони щодо недопущення закриття друкованих видань Міністерства оборони України "Народна армія" та "Військо України". Юлія Іоффе до Прем'єр-міністра щодо необхідності термінового врегулювання проблемних питань у сфері енергопостачання ДП "Первомайськвугілля" з метою недопущення обмеження постачання електричної енергії виробничим підрозділам підприємства. Василя Гуляєва до Прем'єр-міністра щодо бездіяльності посадових осіб Міністерства охорони здоров'я України по вирішенню питання забезпечення дітей хворих на спінальну м'язову атрофію лікарським засобом. Сергія Ківалова до Прем'єр-міністра щодо необхідності збільшення розміру державної допомоги на дітей одиноким матерям (батькам). Тетяни Бахтеєвої до Прем'єр-міністра щодо несвоєчасної несвоєчасної розробки підзаконних актів необхідних для реалізації Закону України "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині". Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу, що у нас не буде перерви о 12-й годині. І тому десь за 10 хвилин приблизно розпочнеться запис депутатів для виступів в рубриці "Різне". врахувати це, бажаючих виступити, і за 10 хвилин повертатись до сесійної зали. Я продовжую оголошувати запити народних депутатів України. Тетяни Бахтеєвої до Віце-прем’єр-міністра України - міністра регіонального розвитку

до Департаменту державних нагород Адміністрації Президента України щодо питання нагородження державною нагородою - звання Герой України. Віталія Гудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо виділення коштів у 19-му році на проведення реконструкції вуличного освітлення в Білоцерківському та Сквирському районах Київської області. Віталія Гудзенка до голови Київської облдержадміністрації щодо дієвого фінансування у 19-му році на капітальний ремонт доріг загального користування в Білоцерківському районі Київської області. Ірини Констанкевич до Голови Маневицької районної держадміністрації щодо оптимізації структури та граничної чисельності працівників апарату Ірини Констанкевич до Прем'єр-міністра щодо посилення соціального захисту та поновлення прав громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Сергія Матвієнкова до Прем'єр-міністра щодо використання неякісних марок сталі для виробництва військової техніки. Ігоря Луценка до міністра соцполітики щодо здійснення індивідуального парламентського контролю у зв'язку з обмеженням Міністерством соціальної політики наданих учасникам бойових дій Законом соціальних прав (пільг). Дмитра Колєснікова до Прем'єр-міністра щодо перепису населення України. Дмитра Колєснікова до до міністра соцполітики щодо використання коштів державного бюджету на виплату компенсацій та допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Олександра Кодоли до Прем'єр-міністра, генерального директора Публічного акціонерного товариства "Укрпошта", міністра інфраструктури щодо забезпечення якісного функціонування відділень поштового зв'язку ПАТ "Укрпошта" у Чернігівській Андрія Шипка до тимчасово виконуючої обов'язки Міністра охорони здоров'я України щодо організації роботи бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги в умовах створення госпітальних округів. Миколи Кадикала до Генерального прокурора щодо бездіяльності працівників слідчого відділу Любашівського відділення поліції Балтського відділу поліції ГУНП в Одеській області. Ігоря Гузя до Прем'єр-міністра, голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо можливого необґрунтованого завищення ціни на газ для побутових споживачів публічним акціонерним товариством "Волиньгаз". Ігоря Гузя до Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра щодо необхідності щодо необхідності внесення змін у статтю 43 Закону України "Про престижність шахтарської праці". Михайла Головка до Голови Верховної Ради, Прем'єр-міністра щодо недопустимості ратифікації "Стамбульської конвенції" Ради Європи. Михайла Головка до міністра внутрішніх справ, голови Державного агентства лісових ресурсів, Директора Державного

Голови Адміністрації Президента щодо торгівлі підприємств, кінцевим бенефіціарним власником яких є Президент України Петро Порошенко, з країною-агресором Російською Федерацією під час воєнного стану в Україні. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Ради бізнес-омбудсмена, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Генеральної прокуратури щодо можливого неправомірного втручання у діяльність суб'єкта господарювання. Якова Безбаха до Кабінету Міністрів, Міністерства інфраструктури, Державного агентства автомобільних доріг, Київської міської державної адміністрації, Державної служби України з безпеки на транспорті щодо створення безпеки дорожнього руху. Групи нардепів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до міністра освіти щодо відновлення справедливих принципів нарахування заробітної плати педагогів, які працюють в закладах професійно-технічної освіти. Групи нардепів (Шиньковича, Гереги, Мацоли) до Прем'єр-міністра, міністра соцполітики щодо вирішення проблем з нарахуванням субсидій особам, які отримують заробітну плату в розмірі нижче мінімальної, та безробітних, які не перебувають перебувають на обліку в центрах зайнятості. Миколи Кучера до міністра внутрішніх справ, Генерального прокурора щодо недопущення протизаконної зміни цільового призначення та вилучення особливо цінних земель, які знаходяться в державній власності та переданих Національній академії наук України у постійне користування. Ганни Гопко до Харківського міського голови щодо увіковічення пам'яті людей, які зробили вагомий внесок у розповсюдження правди про Голодомор 1932-1933 років, перейменування вулиці на честь Рії Клайман. Романа Семенухи до Генерального прокурора щодо організації повторної перевірки фактів упередженого та неналежного досудового розслідування кримінальних проваджень. Романа Семенухи до голови Антимонопольного комітету України щодо можливого зловживання монопольним становищем зі сторони ПАТ "ХАРКІВГАЗ" та ПАТ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" при визначенні об'ємів природного газу спожитого побутовими споживачами та приведенні їх до стандартних умов. Олександра Марченка до Прем'єр-міністра України щодо можливості переглянути рішення по здійсненню ремонтних робіт траси "Київ-Одеса" компанією "Будівельно-монтажний трест №8". Анни Романової до Прем'єр-міністра, голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо зміни вартості резервування залізничних квитків. Анни Романової до міністра закордонних справ щодо оформлення е-Віз для громадян Республіки Індія. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо демонтажу тимчасової споруди без дозвільної документації, що розташована між адресами вул. Кібальчича, 9 та Кібальчича, 11 у Дніпровському районі міста Києва. Андрія Іллєнка до голови Київської міської державної адміністрації щодо вжиття заходів реагування з метою продовжити строк дії договору оренди майнового комплексу кінотеатр "Київ" діючому орендарю. Групи нардепутатів (Опанасенка, Рибчинського та інших; всього 7-и) до Прем'єр-міністра щодо реформування державної системи правової охорони інтелектуальної

Василя Алексухіна, 24 у місті Києві, у зоні обслуговування Укрзалізниці, багатоквартирним багатоповерховим будинком з ознаками порушень чинних будівельних, санітарних норм і приписів, ознак протиправної бездіяльності і корупційних діянь посадових осіб ДАБІ, державних органів і установ тощо. Олександра Бригинця до голови Державної судової адміністрації, Генерального прокурора щодо недопустимості штучного і протиправного затягування розгляду у судах справ стосовно притягнення до кримінальної відповідальності колишніх командирів БМОП "Беркут" Лукаша Владислава, Лукаша Владислава, Пацеляка Романа, Шаповалова Віктора, стосовно фактів вчинення ними дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень (перевищення влади та службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків, вчинення вбивств двох і більше осіб, завдання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, тощо) відносно відносно учасників Революції Гідності за епізодом 18 лютого 14-го року. Групи нардепутатів (Сюмар, Червакової, інших; всього 10-и) до голови Київської обласної державної адміністрації про порушення житлових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Юрія Павленка до міністра соцполітики, Генпрокурора України, голови Київської облдержадміністрації щодо порушення вимог законодавства з питань усиновлення іноземцями дітей-громадян України. Юрія Павленка до Прем'єр-міністра про запит інформації з питань дотримання законодавства в процесі міждержавного усиновлення дітей-громадян України. Національного антикорупційного бюро, Голови Служби безпеки, Генерального прокурора щодо зловживань під час здійсненні публічних закупівель в ПрАТ "АК Київводоканал". Олега Осуховського до голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету, голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я, Прем'єр-міністра, Першого віце-прем'єр-міністра – міністра економічного розвитку, тимчасово виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я, міністра фінансів щодо врегулювання ситуації з лікуванням орфанних захворювань. Борислава Берези до міністра освіти і науки України щодо будівництва нових навчальних закладів у 20-му та 25-му мікрорайонах Деснянського району Києва. Борислава Берези до голови Київської міської держадміністрації щодо незаконного будівництва малих архітектурних споруд у Деснянському районі Києва. Юрія Бублика до міністра юстиції про порушення законності державними виконавцями через накладення арештів на спеціальні карткові рахунки боржників для соціальних виплат, відсутність належного реагування на їх скарги та недотримання встановленого законом порядку розгляду подання з цих підстав депутатського звернення Головним територіальним управлінням юстиції в Полтавській області. Ірини Сисоєнко до виконуючого обов'язки голови Держслужби України з лікарських засобів щодо надання інформації з виявлення фактів торгівлі фальсифікованими лікарськими засобами. Групи нардепів (Лук'янчука… всього 6-и) до міністра внутрішніх справ України, Генерального прокурора щодо скарги ТОВ "АЙ ВІ ТІ на неправомірний тиск на господарську діяльність підприємства з боку правоохоронних органів Києва. Оксани Білозір до міністра інфраструктури щодо відсутності належного транспортного сполучення між гуртожитками внутрішньо переміщених осіб та інших громадян України, які мешкають у районі Національного парку "Межигір'я" (с. Нові Петрівці) Сергія Рудика до віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, міністра соцполітики щодо невідкладного врегулювання питання призначення соціальних стипендій студентам (курсантам) учасникам бойових дій та дітям учасників бойових дій. Антона Кіссе до Прем'єр-міністра України щодо капітального ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-16-08 "Болград "Болград - Кубей - Арциз" (на ділянці Задунаївка - Главани - Прамобалка). Василя Яніцького до голови правління Пенсійного фонду, міністра соцполітики, голови Володимирецької районної держадміністрації Рівненської області, голови Зарічненської районної держадміністрації Рівненської області щодо призначення пенсій за віком на пільгових умовах багатодітним жінкам, які працюють у Олександра Супруненка до Голови Верховної Ради, першого заступника Комітету Верховної Ради з питань Регламенту щодо систематичного порушення Прем'єр-міністром України вимог Закону України про статус народного депутата. Валентина Ничипоренка до Прем'єр-міністра, міністра екології, голови Черкаської облдержадміністрації щодо сприяння у завершенні процесу зміни меж урочища "Герман" Маньківського району Черкаської області та щодо припинення затягування вирішення даного питання. Юрія Дерев'янка до віце-прем’єр-міністра - міністра регіонального розвитку, голови Голованівської районної держадміністрації, Капітанського сільського голови щодо неприпустимості перешкоджання посадовими та службовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування територіальним громадам селища Побузьке та села Капітанка Голованівського району Кіровоградської області в процесі утворення об'єднаної територіальної громади. Юрія Дерев'янка до міністра закордонних справ щодо надання інформації для забезпечення захисту виборчих прав трудових мігрантів. Юрія Левченка до голови Нацполіції щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення радником Київського міського голови Кличка Бондаренком кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 192 Кримінального кодексу України. Юрія Левченка до Прем'єр-міністра, голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, голови Антимонопольного комітету, генерального директора Приватного акціонерного товариства "ДТЕК Київські Електромережі" щодо вжиття заходів реагування на факти грубого порушення прав споживачів житлово-комунальних послуг в місті Києві. Вікторії Пташник до Київського міського голови щодо забезпечення доступності приміщень дитячих амбулаторій для всіх категорій пацієнтів, зокрема, для дітей у візочках. Юрія Берези до Прем'єр-міністра щодо виділення коштів на проведення ремонту дорожнього покриття автошляху Т0419 на ділянці дороги П'ятихатки-Ордо-Василівка та автошляху Т0434 на ділянці дороги Ордо-Василівка-Кривий Ріг, Дніпропетровської області. Юрія Берези до міністра інфраструктури щодо виділення фінансування на проведення ремонту дорожнього покриття автошляху Е50 на ділянці дороги Дніпро-Олександрія-Кропивницький. Віктора Кривенка до голови Антимонопольного комітету щодо строку розслідування антиконкурентних узгоджених дій. Павла Кишкаря до Генпрокурора щодо бездіяльності органів прокуратури в питанні розслідування шахрайських дій під час приватизації землі. Павла Кишкаря до Генерального прокурора щодо місцезнаходження слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС та проведення ним досудового слідства. Ганни Гопко до Голови СБУ, міністра юстиції про необхідність припинення діяльності забороненої законом комуністичної партії, розслідування причин та винуватців невиконання вимог законодавства. Ігоря Алексєєва до голови Київської обласної держадміністрації щодо ремонту дорожнього покриття Жулянського шляхопроводу у місті Києві. Ігоря Алексєєва до першого заступника голови Голосіївської районної в місті Києві держадміністрації щодо облаштування прибудинкової території за адресою: вулиця Маричанська, 5 у Голосіївському районі міста Києва. Ярослава Маркевича до голови Нацполіції, начальника Лівобережного відділення поліції міста Маріуполя Центрального відділу поліції ГУ Донецькій області стосовно неправочинних дій співробітників Лівобережного відділення поліції міста Маріуполя Центрального відділу поліції ГУ НП в Донецькій області щодо громадянина України Микіти В. Ярослава Маркевича до голови Нацагентства з питань запобігання корупції стосовно невідповідності інформації в офіційній декларації від 28 грудня 2018 року депутата Бучанської міської ради Таможнього та прокурора відділу організації представництва управління представництва інтересів громадян або держави в суді прокуратури Київської області Сінякевич поточному способу життя зазначених державних службовців. Вадима Новинського до Глави Адміністрації Президента щодо надання копії підсумкового документа щодо результатів виконання Указу Президента від 26 листопада 18-го року № 393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні". Олександра Вілкула до Прем'єр-міністра, голови правління Пенсійного фонду, міністра оборони, міністра внутрішніх справ, міністра соцполітики, міністра фінансів щодо ситуації, що склалася стосовно неналежного пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, необхідності забезпечення в Державному бюджеті на 19-й рік коштів на підвищення пенсій для цих осіб згідно чинного законодавства. Ірини Суслової до голови правління акціонерного товариства "Українська залізниця" щодо скарг громадян про порушення норм температури повітря у вагонах потягів та реагування на них. Ірини Суслової до Начальника Генштабу - Головнокомандувача ЗСУ щодо вимог та стандартів побутового забезпечення українських військовослужбовців-жінок під час участі у миротворчих місіях в інших країнах. Валерія Писаренка до Прем'єр-міністра щодо врегулювання проблеми з перерахунку норм споживання природного газу за попередні періоди. органів місцевого самоврядування та ігнорування результатів громадського обговорення при внесенні змін до Схеми планування територій Полтавської області та розміщення субрегіонального полігону зі сміттєпереробним заводом у Полтавському районі. Сергія Льовочкіна до Прем'єр-міністра щодо загострення проблеми зростання заборгованості з оплати комунальних послуг.

обліку природного газу. Групи нардепів (Горвата, Петьовки, Лунченка) до Прем'єр-міністра щодо забезпечення захисту національних інтересів України у зв'язку з дискримінаційними діями країни-агресора. І останній запит. Групи нардепів (Горвата, Петьовки, Лунченка) до Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, комунальних послуг щодо оснащення лічильниками газу населення на території провадження ліцензованої діяльності з розподілу природного газу суб'єктами ринку природного газу. Шановні колеги, ми завершили оголошувати запити народних депутатів України – 198. Я прошу до сесійної зали повернутися всіх народних депутатів, які планують виступати в традиційній п'ятничній нашій рубриці виступів депутатів. Шановний Голова оголосив, що сьогодні о 13-й годині завершується сесія поточна, і тому ми, на жаль, не маємо на це часу. Колеги, всі готові до запису? Дякую. І я зразу хочу оголосити, що виступи в рубриці завершаться рівно о 12:40. Рівно о 12:40, тому що далі ми ідемо по порядку денному. Отже, я оголошую запис народних депутатів України для виступів. Дякую. Є у нас чотири заяви від незадоволених депутатів, ми перенесемо їх на наступне уже сесійне засідання. А зараз виступи в рубриці "Різне". Будь ласка, шановні колеги. Прошу. Будь ласка, народний депутат Рибалка. Народний депутат Рибалка надає слово Галасюку. Будь ласка, пане Галасюк. Віктор Галасюк, Радикальна партія Олега Ляшка. Яку політику має проводити влада в Україні? Ту, яка подобається заможним країнам-сусідам, чи ту, яка робить українців заможнішими на власній землі? Команда Радикальної партії Олега Ляшка переконана, що саме другу політику, яка робиться українців заможнішими. На жаль, нинішня влада думає по-іншому. Судіть самі. Закон про мораторій на експорт лісу-кругляка, який ми з вами вибороли в цій залі, який вдвічі збільшив інвестиції в галузь деревообробки, який приніс додаткові податки, сотні нових підприємств, який захищає українську природу, екологію і розвиває підприємництво. Його називають головним подразником в стосунках України з Євросоюзом. Проти нього виступав Президент Порошенко і обіцяв відмінити цей мораторій. Безумовно, ні команда Радикальної партії Олега Ляшка, ні жоден народний депутат з державницькою позицією не дасть відмінити цей мораторій, який працює в національних інтересах України. Євросоюз шантажував кредитами, Євросоюз ініціював судовий розгляд для того, щоб відмінити мораторій. Але їм нічого не вдасться, тому що мораторій – в національних інтересах України і повністю відповідає умовам нашої участі в Угоді про вільну торгівлю з ЄС і в Угоді з СОТ. Але подивіться на інший документ. Угода з Міжнародним валютним фондом, на яку молиться і нинішня влада, і Президент, і уряд, яку абсолютно схвалюють в Європейському Союзі. Так оця угода, цей меморандум з Міжнародним валютним фондом робить українців біднішими, заморожує українську економіку, містить конкретні обіцянки української влади перед МВФ підвищити ще в 2 рази, ще вдвічі підвищити ціну на газ для населення! Стримувати внутрішній попит – це значить обмежувати доходи громадян. Жорстка монетарна політика – це значить дорогі кредити. І знову Україна перетворюється на фінансову пустелю, в якій не розвивається промисловість. Продати державні підприємства майже всі, а ті, які залишаться, хочуть призначити більшість в наглядових радах іноземців. І все це те, що влада обіцяє Міжнародному валютному фонду всупереч національним інтересам України. А які наслідки цього? А наслідки цього викладені в звіті МВФ дуже детально. П'ятирічний економічний прогноз говорить про те, що торговельний дефіцит додатково збільшиться, інвестиції залишаться на рівні менше 2 відсотків ВВП. Що це значить? Подальше слабшання гривні, подальша втрата робочих місць, послаблення української промисловості. Тобто політика економічна влади не лікує, не посилює, а навпаки душить українську економіку… Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – Єгор Соболєв. Запрошуємо вас до слова. Разом з Ґельсінською правозахисною спілкою, іншими небайдужими людьми ми робимо проект "Захисти". Ідея проекту, його головне завдання – попередити напади на активних людей, які по всій країні відстоюють або інтереси своєї громади, або інтереси всього суспільства. Вони часто піддаються нападам, і, як правило, нападники думають, що вони залишаться безкарними, що вони домовляться з правоохоронними органами, з місцевою владою. Тому ми хочемо максимально розповідати про цих людей, щоби будь-хто, хто планує такі напади, знав, що ці люди не самі. Я хочу використати цю парламентську трибуну сьогодні для того, щоб розповісти про Олену Решетько. Вона живе у Харкові і займається дуже важливою справою для жителів всього цього великого міста – вона оберігає довкілля. Пані Олена має цікаву історію, вона працювала в податковій, зараз на пенсії, і вона присвячує дуже багато зусиль і часу, щоб не дозволяти підприємствам всупереч закону, всупереч правилам викидати шкідливі викиди в повітря. На жаль, через це пані Олена пережила не один напад, не один засіб тиску. Останнього разу, коли вона боролася з викидами Харківського коксового заводу, їй під будинок, прямо під квартиру, принесли вінок з натяком на смерть і на майбутнє поховання. Я звертаюся як народний депутат з проханням до Юрія Данильченка, прокурора Харківської області, щоб він перевірив, як розслідується ця і інша кримінальна справа, порушена за фактом тиску на пані Олену. І я хочу сказати всім можливим нападникам на цю людину, що вона не сама, що є багато людей, які слідкують за її долею, які прийдуть до неї на допомогу, і ви не зможете з нею розправитись безкарно. Я дуже раджу нікому цього не робити. Ми далі будемо захищати людей, які відстоюють важливі для всієї країни справи. Будь ласка, пані Романова запрошується до слова. Я представляю "Об'єднання "Самопоміч". І зараз хочу сказати, що Україна щороку втрачає близько 10 мільярдів доларів США через те, що не розвиває український туризм. Українці вже для того, щоб відпочивати Україною, мусять переплачувати, мусять їздити поганими дорогами, мусять користатися українською залізницею, яка вже ввела плату за бронювання квитків. Але це ще не все. Останній удар по українській туристичній індустрії зробили депутати, які проголосували Податковий кодекс і фактично підклали свиню, свідомо чи несвідомо, всім готельєрам країни, всім власникам хостелів, сільських садиб. Саме в чому? В тому, що є такий місцевий податок – туристичний збір. Так в усіх країнах світу він вираховується від вартості проживання, і це справедливо. А українські депутати вирішили, що відтепер він буде нараховуватись у фіксованій ставці від мінімальної заробітної

наприклад, власникам автомобілів з іноземною реєстрацією, що давайте зробимо вам розмитнення і ви заплатите за розмитнення однаково ціну від мінімальної зарплати, і однаково заплатить власник "Мерседеса" нового, і однаково заплатить власник 20-річної Хіба б це було сприйнято? Ні. То чому такі удари треба наносити по власникам закладів розміщення. Так ось, якщо зараз місцеві бюджети ухвалять навіть максимальні ставки, то більшість закладів розміщення з цінами до 1 тисячі 500 гривень змушені будуть піти в тінь. Дуже багато моїх колег не відпочиває в Україні. А коли я питаю: "Чому ви не відпочиваєте, не подорожуєте рідною країною, тим самим зміцнюючи туристичну індустрію Вони кажуть: "Ви знаєте, тому що в Україні низький сервіс і великі гроші, я краще за такі гроші відпочину в Австрії". Так ми самі створили такі високі ціни, тому що в жодній країні світу немає такого високого туристичного збору, який на сьогодні збільшить вартість номера від 80 до 100 відсотків, це будуть неконкурентні ціни з усією Європою. Більше того, в Європі заклади розміщення мають здешевлений ПДВ, тобто ПДВ дорівнює

зараз ще змушені закладати неадекватний туристичний збір… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. Будь ласка, наступний виступ – народний депутат Іван Спориш. Прошу вас, пане Іване. Іван Спориш, Вінниччина, 15 округ. Я дійсно хочу доповнити Анну Романову, що дійсно, сьогодні ми, якщо не будемо мати розвитку туризму, це бюджетні кошти. І я думаю, що повинен і Кабінет Міністрів, і ми всі думати за розвиток туризму. Але саме я почну із свого виступу. Тому що в нас завершується дев'ята сесія VIII скликання і дуже… Ну всі кажуть, що от розпочалися до лютого канікули. Ну ніяких канікул нема у мажоритарщиків, тому що ми зараз всі йдемо на округи. І саме на округи ми йдемо до своїх виборців і приходиться перед ними звітувати. І сьогодні мені якраз вдалося задати запитання до уряду. Точніше, не так до уряду, як до НАК "Нафтогаз України". Ми знаємо, які вони зарплати отримують, але саме головне, щоб вони ще думали і за людей України. Чому я так кажу? Тому що я говорив, що в нас є на Вінниччині смт Чернівці, рядом село Мазурівка. І там уже 8 років, можна сказати, гниють пусті труби. Залишилося зовсім мало - всього-на-всього декілька кілометрів провести трубопроводу високого тиску. І дуже обідно, тому що кажуть: скупий платить два рази. І так воно буде. Якщо сьогодні, за якийсь там рік-два НАК "Нафтогаз" не виділить ці кошти і не підведуть труби високого тиску, просто все спортиться, зіпсується і просто люди, які вже повністю, тисячі людей, які свої гроші затратили, вони просто підуть ні на що. І тому я дуже би хотів, я буду зустрічатися знову зі своїми виборцями, щоб все-таки ми дійсно, як вже було сказано Степаном Івановичем Кубівим із ложе Кабінету Міністрів, щоб вони звернули увагу. Звернули увагу на народ України, звернули увагу на тих, хто вже 90-95 відсотків зробив справу. Я знаю, що газ сьогодні не вигідний, ми думаємо за альтернативу. Але, разом з тим, прийде через рік-два можливість - і все буде добре і ми будемо видобувати свій газ, я думаю, що це буде вигідно нашим людям. Ну саме головне - щоб ми не зіпсували старі газопроводи. Я ще хочу в черговий раз нагадати Укравтодору, тому що вони знають прекрасно за ту дорогу, яку я говорив і не раз виступав, і поки що ніяких здвигів в цьому немає, це дорога - Томашпільський район на Вінниччині - Вапнярка-Високе-Крижопіль. Завтра Водохреще. Я б дуже хотів, щоб ми разом всі пішли очистилися від цього всього негативу, який ми сьогодні набрали у Верховній Раді і з новими силами, без популізму, прийшли у Верховну Раду у лютому місяці, на початку, і працювали по повній силі. Дякую. Дякую. І наступний виступ. Народний депутат Кривенко запрошується. 11:56:57 КРИВЕНКО В.М. Віктор Кривенко, Народний Рух України. Шановні колеги, шановні українці, закінчується сесія, багато знакових подій було на ній, як позитивні, так і негативні. На мою думку, найбільшими негативами було прийняття у такий ганебний спосіб Закону про Державний бюджет і змін до Податкового кодексу. Ви бачили як це все відбувалося і як протягувалися відверто злочинні лобістські поправки. Великою ганьбою стало невиконання обіцянки всіх 302 депутатів, які обіцяли українському народу зміну виборчої системи і прибрати мажоритарку як основне джерело зла, основне джерело корупції і основне джерело збереження корупційної влади. 6 вересня понад тисячу рухівців були під Верховною Радою, були представники і інших партій, загалом понад 3 тисячі людей було. На жаль, і влада, і опозиція вже поділили округи, вже вже понабирали людей, комусь сказали, що "як ти попрацюєш на мене на виборах президентських, так і буде: чи дам я тобі від своєї партії балотуватися по цьому округу, чи не дам". І ми вже бачимо ті мережі підкупу, які будуються. Це велика ганьба. Великим позитивом, безумовно, є здобуття Україною незалежної церкви. 17 квітня понад 200 рухівців були під Верховною Радою, коли ми голосували звернення до Вселенського Патріарха. І дуже важливо, що ми справді нарешті отримали власну незалежність. Коротко нагадаю історію, як Росія захопила нас і в цій сфері. У 1448 році Російська церква від'єдналася від Київської митрополії і понад 140 років була в схизмі, була не визнаною світовим православ'ям. у 1589 році, вони фактично отримали визнання через підкуп. У 1686 році вони отримали українську територію у своє підпорядкування. У 1700-му помирає останній патріарх і ПетроI не дає обирати наступного. У 1721 році він створює Священний Синод, у 22-му сам його очолює - і церква стає частиною російської держави. І такою вона була фактично до знищення її комуністами. у 1943 році, Сталін відновлює її, фактично стає засновником РПЦ. Тоді рішення приймалося на базі подання, підписаного генералом МГБ, керівником МГБ Меркуловим. У 1946 році вони закривають свою так звану обновленческую церковь, обновленческую, яка визнавала комуністів, і вливають її повністю в тіло РПЦ. І всі ті агенти в рясах вони наповнюють церкву, і вона і продовжує бути частиною КДБ, а потім – ФСБ. І коли Патріарх Кирил сидить на колегії, в грудні минулого року… Веде засідання

Геннадій Кривошея, фракція "Народний фронт". Всім доброго дня, доброго дня, шановні українці! Я хотів би звернутися з цієї трибуни до депутатів Миронівської районної ради, що на Київщині. Суть мого звернення наступна. В минулому році депутати Миронівської районної ради під час голосування бюджету на 2019 рік не врахували пропозицію відділу освіти районної адміністрації, адміністрація не зробила це подання, і депутати не проголосували виділення більше 9 мільйонів гривень на харчування дітей з соціально незахищених сімей для харчування дітей, в тому числі початкових класів. Сесією районної ради було проголосовано лише 9 відсотків від потреб відповідних коштів на харчування, що склало 831 тисячу гривень. Депутати районної ради мотивували, умовно кажучи, і районна адміністрація мотивували це тим, що 23 грудня 2018 року відбудуться вибори до Миронівської об'єднаної територіальної громади, і ці повноваження мають перейти тепер до новоствореного органу місцевого самоврядування, і нехай вони беруть на себе це зобов'язання, у них будуть кошти. Все! Це вже є їхньою проблемою. Разом з тим, я хотів би звернути увагу на те, що Миронівська об'єднана територіальна громада – перше – на початку січня приймаючи бюджет, відразу проголосувала про так звану "реверсну дотацію" в розмірі майже 40 мільйонів, яка має знову ж таки повернутися до районної ради, районної адміністрації для фінансування тих же об'єктів освіти, медицини і тому подібне. Це перше. Друге. Я хотів би звернути увагу на те, що згідно даних Миронівського районного відділу… казначейського відділу на загальному фонді Миронівської районної ради на кінець року залишилося щонайменше 33 мільйони гривень. У мене виникає питання, чому депутати і адміністрація Миронівського району не вжили заходів і допустили того, що діти початкових класів, соціально незахищені верстви населення, голодують і не можуть отримати безкоштовне харчування в школах? Тому я ще раз хотів би звернутися до голови районної ради, до всіх депутатів Миронівської районної ради зробити досить серйозний позитивний крок для своїх односельчан, одномісцян і проголосувати так зване рішення про включення… про виділення відповідних коштів для того, щоби діти отримали відповідне безкоштовне харчування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Ємця. Леонід Ємець, фракція "Народний фронт", місто Київ. Шановні колеги, дорогі виборці, сьогодні у нас черговий п'ятничний день і, можливо, вже варто цей день, як і середу, перейменувати в день ганьби українського парламенту. Бо, хоча у нас сьогодні є в порядку денному питання, які треба розглядати і приймати по них рішення, очевидно, необхідної кількості голосів в парламенті немає. Зараз тут знаходяться 50-60 народних депутатів, які відповідально працюють, а усі інші позбавляють нас можливості приймати рішення, потрібні для країни. Який вихід із цієї ситуації? І які причини цієї ситуації? Причини очевидні: є ряд народних депутатів, яким глибоко плювати на те, що про них думають їх виборці і взагалі громадяни української держави. Чому плювати? Тому що вони купили собі мандат, купили його, роздаючи гречку, ставлячи лавочку, прокладаючи дороги, купуючи місця в закритих списках політичних сил, але ці люди – аж ніяк не меценати і не благодійники. Вони прийшли сюди для того, щоб повернути собі витрачені на купівлю мандату кошти. Яким чином вони це можуть зробити через парламент? Приймаючи корупційні закони – раз, і приймаючи корупційні рішення в кадрових питаннях, формуючи Кабінет Міністрів, продаючи місця під окремих міністрів. Зрозуміло, потім міністр, який, власне, купив собі місце у цих депутатів-корупціонерів, починає теж відбивати витрачені гроші, він теж не благодійник і не меценат. Таким чином корупція поширюється на всю життєдіяльність української держави, таким чином перспектива того, що ми будемо жити в країні без корупції, маючи корупційний парламент, вона нульова. Ситуацію категорично потрібно змінювати, це можливо зробити, лише змінивши правила добру депутатів до парламенту. Вихід з цієї ситуації – відкриті виборчі списки. Законопроект про відкриті виборчі списки, називається він Виборчий кодекс, уже подано мною, колегами Черненко і Парубієм. Він прийнятий в першому читанні. Зараз робоча група майже завершила роботу над його опрацюванням. Комітет має винести це питання на розгляд залу. Я вимагаю, щоб це рішення приймалося до президентської кампанії. Поясню, чому це так важливо. Кожна з політичних фракцій, які тут є, має свого кандидата в Президенти. І ці кандидати в Президенти мають нести персональну відповідальність за результати голосування їх фракцій. Якщо фракція – фракція брехунів, яка обіцяла змінити виборче законодавство і не зробила це, це це означає, що і кандидат – це теж є кандидат-брехун, тому що вони разом обіцяли виконати обіцянку українському народу, запровадити відкриті виборчі списки і створити антикорупційний парламент. Відповідь на це питання дозволить українському громадянину визначитись перед голосуванням за Президента будь ласка. ЄМЕЦЬ Л.О. … кому з тих кандидатів, які мають свої фракції в українському парламенті, які обіцяли запровадити виборчі списки і зробили або не зробили це, відповідно, треба віддати або ніколи не давати свого голосу. Це питання майбутнього української держави.

на жаль, ми сьогодні не почули дуже важливої відповіді від Кабінету Міністрів стосовно того, що ми будемо робити з трудовою міграцією, адже на сьогоднішній день від 7 до 9 мільйонів українців вже працюють за кордоном. Наступного року за даними провідної консалтингової компанії PricewaterhousCoopers Україна посяде перше місце в світі за втратою трудових ресурсів. Тому всі розкази тут Кабінету Міністрів про те, як у нас стрімко зростає економіка, насправді все це неправда, м'яко кажучи. Крім того, і, на жаль, це не метафора, сьогодні в цілому помирає країна. Сьогодні, за оцінками ООН, до 2050 року населення України може скоротитися ще на 18 Приблизно ті ж самі дані прогнозує Інститут демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України. За їх дослідженнями до 2050 року чисельність населення України може скоротитися більш ніж на 12 мільйонів людей. На жаль, проблема депопуляції стала характерною рисою для України, і ця тенденція скорочення населення активно набирає обертів. Переконаний, що передумовою даного явища стала соціальна нестабільність, економічний спад, зубожіння, криміногенний фактор, негативний екологічний стан, скорочення витрат на соціальні програми, суттєве зниження державних виплат при народженні дитини, зменшення бюджетних витрат на охорону здоров'я та, звичайно, військові дії на сході України. А зараз я хочу особливо уважно почути такі цифри. За різними даними, за останні 20 років чисельність населення України вже скоротилась майже на 10 мільйонів людей. На жаль, це абсолютний світовий рекорд за темпами вимирання. Вдумайтесь, за якихось 15-20 років Україна втратила населення, котре рівне населенню двох, повторюю, двох Фінляндій або однієї Греції. так що можна говорити і про що можна сьогодні мріяти, коли за останні роки рахунок на втрату громадян України пішов на мільйони? Колеги, на мільйони! Насправді демографічна криза – це лакмусовий папірець тих процесів, що відбуваються в країні. Можна, звичайно, лукаво переконувати пересічного українця, що жити стало краще, але, як кажуть, статистика - це річ вперта. Тенденція скорочення чисельності нашого народу говорить про одне: що ми помираємо. Саме тому ми пропонуємо ряд ключових пропозицій, виконання яких може зупинити тотальне зменшення населення та відтік робочої сили та інтелекту за кордон. Не потрібно голослівними маніфестами та лозунгами переконувати, що тут краще, ніж там. Просто потрібно створити умови... просто потрібно створити умови, де економічно-соціальний клімат країни стане настільки комфортний, що нашим громадянам не буде жодного сенсу покидати рідні домівки. Але це природно: людина шукає там, де краще. Тому давайте краще зробимо тут, у нас, щоб у людей була робота, щоб у нас було майбутнє і щоби наша країна залишилась квітучою та процвітаючою. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Дерев'янка. Шановні колеги, шановна головуюча, дорогі українці! Юрій Дерев'янко, політична партія "Воля". Згідно з офіційними даними Державної фіскальної служби в Україні перебуває 1 мільйон 86 тисяч автомобілів, які були ввезені в Україну з-за кордону, із них близько 300 тисяч автомобілів, які не були вивезені, як того вимагає закон. За половину пільгового періоду від дня набрання чинності нових законів, які були проголосовані минулого року, розмитнено близько 25 тисяч автомобілів. І державний бюджет отримав всього 1,6 мільярда У найкращому випадку, в разі, якщо кожний наступний день буде пікове розмитнення автомобілів, це близько тисяча 300 автомобілів щодня, ми отримаємо цифру 50-60 тисяч від дії цього закону, 50-60 тисяч автомобілів, і близько 3-4 мільярдів гривень до бюджету всього. Це означає, що це 5-6 відсотків від усіх автомобілів, які вже є в Україні і які є на іноземній реєстрації, або 17-20 відсотків від тих, хто несвоєчасно їх вивіз назад. Тобто ми можемо зараз чесно сказати українцям, що цей закон не вирішив проблему, а створив проблему для 1 мільйона українців щонайменше. Я пропоную ставитись до автомобіля не як до засобу якоїсь, знаєте, розкоші чи як до якогось предмету розкоші, а як до предмету пересування, до предмету заробляння людям грошей, до предмету того, що люди мають бути економічно активними. Тому що розкіш – це було при комуністах. Це коли було таке філософське ставлення, чи політичне, чи економічне ставлення до автомобіля. Виходячи з цього, я пропоную, щоб ми ухвалили закон, відповідно до якого ми будемо сплачувати за розмитнення автомобілів 10 відсотків, 10 відсотків, підкреслюю, а при реєстрації півтора відсотка воєнний збір і 3 відсотка в Пенсійний фон. Тобто разом 14 з половиною відсотків, також на 3 роки, як ми це зробили для електрокарів, де є нульова ставка для розмитнення. Це дасть можливість розмитнити точно всі автомобілі, які сьогодні мають українці, близько 1 мільйона. Це дасть можливість в бюджет отримати за перший рік 25 25 мільярдів гривень, з яких за розмитнення буде 17 мільярдів гривень і за рік експлуатації цих автомобілів від ПДВ і акцизу за паливо близько 8 мільярдів гривень. Тобто ми говоримо про те, що законопроекти 8487 і 8488, які були ухвалені кнопкодавством, вони потребують як мінімум скасування. Але найголовніше – ми маємо разом об'єднатися, щоб дати можливість українцям мати доступну можливість всім українцям, не тільки тим, хто на європейській реєстрації автомобілі має, а абсолютно всім українцям, щоб бути економічно активними, щоб працювати, щоб мати автомобіль не як розкіш, а як засіб пересування, засіб економічної активності, і не виганяти українців з української землі, не давати можливість українцям їхати за кордон. Дякуємо за увагу. Сподіваюсь на вашу підтримку саме цього рішення і цього законопроекту. Дякую ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошу до слова народного депутата Бондаря. Доброго дня. Бондар Михайло, 119 виборчий округ, Бродівщина, Бущина, Кам'янеччина і Радехівщина. 23 грудня відбулися вибори в Радехівському районі, Радехівська і Лопатинська ОТГ. І у зв'язку з цим я хочу звернутися до Центральної виборчої комісії, до відповідних органів по веденню реєстру виборців, до голів РДА відповідно тих районі, де я є мажоритарний депутат, тобто 119 виборчого округу. На прикладі виборів в ОТГ ми побачили, що є проблема з реєстром виборців, а якраз не були враховані якраз молодь 98-го, 99-го і 2000-х років. У зв'язку з цим вони не могли висловити своє бажання проголосувати за депутатів, за очільників цих ОТГ. Як ми знаємо, а попереду і президентські вибори, і парламентські. Я кожен раз, знаходячись в окрузі, спілкуючись з громадами, я бачу, наскільки активна молодь, наскільки вони зацікавлені в розбудові свого району, округу, села, селища, міста. Тому вони мають повне право і в тому числі приймати активну участь під час голосування. Я ще раз хочу звернутися до ЦВК, до органу, який веде реєстр, до голів, перевірити, чи є такі зловживання в їхніх районах. Окремо по Радехівському районі я вимагаю провести службове розслідування, чому не були враховані 98-й, 99-й і 2000 роки їх не було в реєстрі виборців. І інші райони: Бродівський, Буський, Кам'янка-Бузький. Врахувати також це питання, перевірити списки і щоб, наприклад, на президентських виборах, на парламентських і якщо, я надіюсь, будуть у подальшому і вибори до об'єднаних територіальних громад, ці молоді люди мали можливість виявити своє волевиявлення і проголосувати за того чи іншого кандидата. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Попрошу до слова народного депутата Арешонкова. Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановна пані головуюча, шановні колеги, шановні глядачі! Підводячи підсумки роботи нинішньої сесії Верховної Ради, хочу підкреслити, що, ну, скажімо так, доволі значна увагу приділялась питанням надзвичайно важливим, з моєї точки зору, питанням розвитку галузі освіти і науки України. Але, на жаль, ми не змогли прийняти цілий ряд важливих законопроектів, які мають врегулювати окремі питання розвитку і становлення нової української школи, питання створення умов для навчання, виховання дітей і в тому числі питання підняття соціального статусу українських педагогів, вчителів, викладачів, тренерів – всіх, хто займається, працює сьогодні з дітьми і молоддю. І новий Закон "Про загальну середню освіту", який, безперечно, потребує свого прийняття, має врегулювати дане питання. Ми маємо підняти заробітну плату нашим вчителям і педагогам, тому що може розпочатись той процес, про який говорили мої колеги, відтік кадрів і, не дай Бог нам, щоб ще масово почали звільнятись українські вчителі і педагоги. Тому заробітна плата, гідна оплата праці педагогів – це питання номер один на 2019 рік. У цьому контексті хочу сказати: неврегульований до цього часу надзвичайно важливий момент: невеликі, здавалось би, за кількістю працюючих, тренери-викладачі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, вони випали з усіх тарифів, з усіх сіток доплати праці. І до цього часу Міністерство молоді і спорту і Міністерство освіти не можуть розібратись, хто має забезпечувати фінансування і встановити, урівняти їх по оплаті в правах з іншими педагогами. Це питання потребує термінового врегулювання. І на завершення. Від педагогів до дітей. Безперечно, шановні колеги, питання харчування дітей в школах, в дошкільних закладах є дуже важливим. На цьому наполягали, акцентували увагу мої колеги. Але хочу сказати, підготовлені законопроекти, із прийняттям їх уже погоджувалось і Міністерство соціальної політики, і Міністерство фінансів. Харчування дітей з постраждалих районів, діти, які мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС, погодили збільшення суми на харчування даних категорій дітей. Ще раз кажу, міністерства уже погодились з цим, які завжди шукають можливість десь зекономити. Але чомусь затягнули знов прийняття цього рішення. Тому закликаю в цьому році в лютому місяці терміново вирішити дане питання. І взагалі тема і увага до освіти – пріоритет 2019 року. Дякую.

Сьогодні хотіла б підняти ту проблему бандитських нападів на громадських активістів, неефективність, а то й саботаж у розслідуванні цих злочинів з боку тих, хто мав би стояти на сторожі закону. Ми хочемо звернути увагу, особливо на те, що відбувається в Одесі. Вже неодноразово звертали увагу на ситуацію, зокрема в Одеській і Херсонській областях. 24 вересня після замаху на життя Олега Михайлика надсилали разом з колегами чергове звернення Арсену Авакову. Звертали увагу, що жертв численних нападів в Одесі об'єднує системна робота з викриття корупції та зловживань місцевої влади на чолі з мером Трухановим, а також протидія проросійським силам. Ми вимагали невідкладного особистого прийому для розгляду ситуації в Одесі. Проте, отримували неодноразово відписки. Подібна відписка приходила на депутатський запит з аналогічними вимогами від 9 листопада. За цей весь час ситуація погіршувалася, ми бачили як, на жаль, померла Катерина Гандзюк, ми побачили, що в справі Михайлика лише гучний скандал дозволив не втратити головний речовий доказ – кулі, які вилучили з тіла потерпілого 11 січня під час операції в Німеччині. Тим часом кримінальна сваволя в Одесі шириться. Одна з останніх трагедій – це загибель 12 січня робітника Вадима Павлюка на незаконному будівництві, просто на одеському пляжі. Це той самий майданчик, який було захоплено під час дії воєнного стану за потурання поліції. Думаєте трагедія змусила бандитів зупинитися? Ні, навпаки: охоронці будови не допустили на місце події медиків державної швидкої допомоги, а потім вчинили напади на журналістів і влаштували стрілянину. Поліція не лише не припинила ці небезпечні дії, а традиційно їх покривала. І тому у нас звернення до міністра Авакова: тримати на контролі такі випадки, таку абсолютну злочинність поліціантів. Маємо невідкладно розглянути в парламенті питання кримінальної сваволі в Одесі. Дуже важливо заслухати інформацію від тимчасової слідчої комісії, що розслідує напади на активістів, пояснення керівництва МЗС і прокуратури, і домогтися, щоб всі винні відповіли за законом. Колеги, я знаю, що члени тимчасової слідчої комісії, зокрема, одноголосно проголосували рішення щодо продовження на 3 місяці діяльності роботи тимчасової слідчої комісії, яку очолює народний депутат Борислав Береза. Я вважаю, що це правильне рішення: на 3 місяці продовжити діяльність тимчасової слідчої комісії, оскільки зараз її члени відвідали Одесу і Херсон, також планують відвідати Харків. І, з інформації моїх колег, по багатьом справам є перші вже якісь зрушення. Тому, в принципі, інструмент тимчасової слідчої комісії – відвідини депутатів на місцях, вони трохи сприяють пришвидшенню, цьому зрощенню, яке є надзвичайно небезпечне, Дякую за увагу. На цьому тижні відбулося засідання київського суду, який прийняв рішення про те, що ПавлоДолинський, який захищав Донецький аеропорт, який воював в Пісках, який воював в Карловці, який воював на Донбасі в добровольчих батальйонах в добровольчих батальйонах "Правого сектору", визнаний дійсно учасником бойових дій. Три роки ми судимося, Павло був поранений в аеропорту, Павло вилікувався та повернувся воювати, але і досі немає УБД - учасника бойових дій. Окрім Павла, є ще сотні і сотні інших добровольців, які ще не отримали УБД. Я розумію, що у 2014 році дуже велика кількість людей йшла на фронт воювати проти росіян, не сподіваючись на те, що вони щось отримають. Вони захищали Україну, а сьогодні Україна навіть не каже їм дякую, Україна не надає їм статусу, яким вони мають володіти. Це ганьба, ганьба для всіх нас, ганьба для нашої системи. Більше того, знаєте, мене дивує, коли є приказ Полторака, що якщо є свідчення представників СБУ або тих підрозділів, де були задіяні добровольці, надавати їм статус. І саме ж міністерство максимально ігнорує це рішення, судиться, доказуючи, що не повинно. Коли треба було воювати, то хлопці йшли і зараз вони повинні отримати те, що держава повинна їм надати, держава – це вони. І коли прийде час, і вони це отримують, вони не повинні казати дякую, вони повинні це сприймати як нормальну ситуацію. І ще я хочу сказати, зараз закінчується строк дії нашої тимчасової слідчої комісії. Одноголосно тимчасова слідча комісія прийняла рішення просити Верховну Раду про продовження строку дії і роботи нашої комісії, тому що є дійсно дійсно велика кількість приводів, чому ми повинні працювати далі. І тому, що після того, як ми звернулись до правоохоронних органів, вони почали працювати і деякі справи здвинулись з нуля, і тому, що в деяких справах почались допити, слідчі дії і все інше, і тому, що ми досі не отримали дуже велику кількість відповідей на наші запити. Тому я звертаюсь до всіх вас: будь ласка, надайте можливості ТСК працювати далі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Заружко. Валерія Заружко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Вчора відбулася зустріч лідера Радикальної партії з молоддю, лунало безліч питань питань про майбутнє, про робочі місця, про те, чому влада перетворює Україну сьогодні на сировинну колонію та на експортера дешевої робочої сили, чому відбувається відтік мізків з країни, чому молоді науковці не підтримуються державою, чому немає розвитку та модернізації промисловості, чому питання екології власної країни стало другорядним. Всі ці питання дуже важливі. Але сьогодні був яскравий приклад, коли виступав з цієї трибуни міністр енергетики пан Насалик, який дуже спокійно говорить про те, що шахти будуть затоплені, так сталося. У мене питання до пана міністра: що вам заважало зробити справжню модернізацію, зробити реформу галузі? Чому ви говорите про брак коштів, коли 3 мільярди доларів були витрачені державою на купівлю вугілля за кордоном? Чому ці гроші не пішли на модернізацію вугільної галузі? Чому вони не вкладаються в енергетику власної країни? Чому ми стимулюємо робочу силу десь за кордоном, але ніякої уваги не приділяємо власній економіці. Бачимо, що країна потребує радикальних змін, радикальних змін державної стратегії у питаннях молоді, у питання науки, у питаннях економіки та екології. Команда Радикальної партії пропонує альтернативу, бо сьогодні наші спеціалісти вивчають досвід всіх прогресивних держав. І ми говоримо про те, що світ йде шляхом інновацій. Інновації трапляються кожного дня. Світ йде шляхом декарбонізації, в усіх країнах опікуються екологією, відбувається декарбонізація економіки, розвивається відновлювана енергетика, знижується екологічний тиск. глобальна енергетична безпека і незалежність, і тільки в Україні цьому питанню не приділяється достатньо уваги. Що таке відновлювана енергетика? Це доступність, це інвестиції в країну, це безпека, бо ми є воюючою країною і безпека для нас зараз є надважлива, це майбутнє. Наша команда пропонує розвивати такі галузі, ми запропонували чіткий план: промисловий пакет реформ, в котрому приділяється увага і цьому питанню. Ми за те, щоб у країні… щоб щоб країна розвивала ті галузі, які потрібно розвивати у світових трендах. Команда РПЛ дбає про майбутнє та має конкретний план позитивних змін в економіці задля того, щоб стимулювати молодь залишатись тут, щоб стимулювати молодих науковців залишатись тут, щоб зробити наше середовище екологічно безпечним Дякую. Я запрошую до слова народного депутата Тетерука.

на Азов разом з членами групи дружби Великобританії, у тому числі, колишнього міністра оборони Майкла Феллона, а також керівника групи дружби з боку Великобританії Джона Віттінгдейла. Ми поїхали на Азов напередодні Нового року, і наша мета була – привернути увагу наших міжнародних партнерів до того, що відбувається на Азові. Ми побували разом на військовій базі, яка розташована в цьому регіоні, ми побували в обох портах: в Бердянську, Маріуполі. Ми зустрілися з підприємствами, які займаються риболовлею в Азові. Ми зустрілися з представниками влади, а також з місцевим громадським середовищем. Я хотіла зауважити, що насправді наш Комітет закордонних справ почав бити на сполох ще в квітні минулого року, і ми звернулися до Президента України із закликом провести Раду національної безпеки та оброни, тому що до нас почали надходити дуже небезпечні сигнали про те, що відбувається насправді на Азові, і в морі, і на суші. На жаль, Рада національної безпеки та оброни була проведена тільки у вересні. Більше того, ми запрошували представників Міністерства закордонних справ на наш комітет і в липні отримали, в тому числі публічні заяви, що нібито те, що відбувається з нашими кораблями, це є перебільшення і можна на це не звертати уваги. Сьогодні абсолютно очевидно, що, окрім військової агресії в морі, є ще агресія в соціальному і економічному аспекті, і наша проблема є інфраструктурна через залізницю, яка не дозволяє підприємствам, які працюють в в цьому регіоні, ефективно доставляти свої вантажі на Захід, експортувати їх, а так само блокування міжнародних кораблів, які заходять в українські води, українські кораблі, які намагаються вийти з Азовського моря, блокуються по 3-4 тижні, через що Україна втрачає мільйони і мільйони гривень. На сьогоднішній день питання Азова не вирішено, і попри те, що воєнний стан зупинився, ми розуміємо, що це питання не зійде з порядку денного України. І наше завдання тут в парламенті – привертати увагу наших міжнародних партнерів, в тому числі зараз на парламентській сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка буде в січні, на рівні міністерств закордонних справ, на рівні Президента, безумовно. Але повторюся, окрім військового аспекту, нам потрібно присвятити увагу економічному і соціальному, для того щоби люди, які втрачають роботу через економічні наслідки, не мігрували на Захід або не залишалися без роботи, і по суті ненавиділи владу, ненавиділи парламент, ненавиділи виконавчу владу, це є наше спільне завдання і порядок денний на 2019 рік. Дякую. Шановна пані головуюча, шановні колеги народні депутати, шановний український народе! В цій сесійні залі ми приймаємо багато важливих державницьких рішень, і наслідки цих рішень дійсно покращують наші галузі. Ми змогли зробити багато в питаннях енергоефективності, в питаннях євроінтеграції, в питаннях посилення сектору безпеки і в інших галузях, де є очевидні успіхи. і парламент, і уряд, на жаль, абсолютно абстрагувалися від вирішення проблем, пов'язаних з космічною галуззю. Ба більше, завдяки зусиллям певної групи депутатів, які входять в міжфракційне депутатське об'єднання "Україна – космічна держава", ми фокусували увагу наших урядовців урядовців на тому, що треба зробити певні кадрові висновки, зробити більш жорсткою позицію уряду щодо певних керівників, які очолюють як агенцію, так і КБ "Південне", через те, що вони просто-на-просто були неспроможні прозвітувати про діяльність П'ятої космічної програми. Не було звіту. Не змогли вчасно подати програму, науково-цільову технічну програму космічну ще в 17-му році, щоб за планом вона почала працювати в 18-му році. Ба більше, не звертаючи увагу на те, що весь 18-й рік ми працювали без програми і цілий рік знадобилося на те, щоб врешті-решт подати в Кабмін програму шосту, в яку включили супутник "Либідь", який не тільки є неспроможним бути запущений на орбіту через те, що розкрадені кошти. І за зверненнями і моїми, і наших депутатів, які входять в міжфракційне міжфракційне депутатське об'єднання "Україна – космічна держава", НАБУ вже затримало перших двох підозрюваних, які розікрали кошти на страхування. Ба більше, закінчується термін гарантійний запуску цього супутника. Він морально застарілий, але все одно вчергове він включений в програму, вимагаються кошти платників податків на те, щоб їх розкрасти, як це було раніше, і не нести відповідальність за наслідки своєї діяльності. Ба більше, задля того, щоби цей проект програми був протягнутий через комітети, через парламент, я маю інформацію про те, що певні наші сивочолі "червоні" директори і всі ті, хто мають такий спільний інтерес розкрадати державні кошти, чинять тиск на певних посадових осіб задля того, щоб вони казали, що ця програма є ефективною, що вона може бути виконаною. І відповідно під загрозою звільнення дають... примусово вказують, щоби ці люди давали такі свідчення. Я наголошую на тому, що всі ці тиски будуть задокументовані, все це буде передано правоохоронним органам, а програма буде розглянута... …програма буде розглянута відкрито в парламенті, всі народні депутати мають вникнути в те, які позиції будуть виконуватись, і жоден, жоден з пунктів програми не буде знову розмитий, розкраденні кошти, і безвідповідально очільники певних інституцій будуть далі жирувати на своїх посадах "червоних" директорів. Ми зробимо все можливе, щоб наша галузь була захищеною і мала шанс на розвиток в сучасному світі. Дякую.

Вся країна і далі завішена білбордами за наші спільні гроші, де написано "уряд Гройсмана", "децентралізація", "новий етап", ну, і купа інших дуже корисних для українців слів. Я не розумію, чому можна називати уряд України урядом Гройсмана і при цьому нічого не робити для розвитку економіки? Експортно-кредитне агентство не створено, індустріальні парки, хоча, теж це обіцялося публічно, в Коаліційній угоді теж записано, – нічого не зроблено. Замість цього роздаються дотації не малим, середнім виробникам, а виключно великим, а серед великих – фактично одній компанії. Понад 2 мільярда гривень за 2 роки видано Ми бачимо, що уряд Гройсмана абсолютно неспроможний виконувати свої обіцянки. Подивіться, ми купили на понад 2 мільярда доларів російського коксівного вугілля для металургійної галузі. Я був у пана Кістіона, я був у всіх фактично керівників уряду з пропозицією будівництва шахти Любельської, яка на Львівщині. Коли у нас шахтарі на держпідприємствах не мають роботи, не мають зарплати, тому що ми купуємо американське вугілля, нічого уряд не зробив для того, щоб допомогти збудувати українське виробництво, український видобуток вугілля і не торгувати з Російською Федерацією. Коли в перший рік початку війни ми говорили і наголошували на тому, що ми розуміємо, що не можемо зараз по ядерній енергетиці швидко відмовитися, в авіаційній, в космічній галузі. Але на четвертий рік, коли зростає торгівля з країною-ворогом, країною, яка вбиває українців, і уряд далі нічого в цьому питанні не робить. У Народного Руху України є чітка економічна програма. Ми знаємо, як досягти через 10 років зарплати в тисячу доларів середньої, середньої пенсії в 500 доларів. І коли я презентую її, по Україні їжджу, буває, люди приходять і говорять: "Вибачте, а можете те саме пообіцяти через рік, максимум через два? Тому що ми не доживемо просто". Кажу: "Не можу, тому що ми не можемо брехати". Ми знаємо, які галузі розвивати, які інструменти використовувати. Народний Рух України має чітку стратегію перемоги у війні. Ми розуміємо, що таке високоточна зброя. Попередній виступаючий говорив про знищення космічної галузі. І я підтримую його в цьому, що уряд знищує космічну галузь. Я був заступником гендиректора "Південмашу", заступником Голови Космічного агентства України і чітко знаю, що може галузь і чому в ній зараз такий плачевний стан, і нічого не робиться. Ми маємо чіткий план по розвитку української культури, тому що нам треба зберегти українську Україну. Україна – це не просто територія, де комфортно жити в економічному вимірі, що є дуже важливим. Це територія, де ми хочемо зберегти Україну, а це культура, це наша історія. Тому нам вдалося на наступний рік… Веде Вдалося передбачити 10 мільйонів гривень на підтримку української пісні. Такі фестивалі як "Червона рута", фестивалі як "Дунайська Січ" будуть підтримані. Я сьогодні говорив з міністром культури. 5 мільйонів – на збереження петриківського розпису. Я до сих пір прописаний в Петриківському районі. Понад 7 мільйонів – на розвиток "Пласту". Є кошти, які є зашиті в програмах і в тому числі я дякую всім колегам, які підтримали фінансування експорту української культури, щоб ми за кордоном підтримували… Дякую вам. Отже, колеги, на жаль, час, відведений для виступу народних депутатів, завершений. І ви знаєте, ми маємо ще обов'язок розглянути ті постанови, які не дійшли про скасування нашого вчорашнього історичного рішення – проекту Закону 4128, надійшло кілька постанов. Нагадаю, ми їх розглядаємо за скороченою процедурою. У нас є 20 хвилин до закриття. І я спочатку надам слово для виступу усім співавторам постанови, а потім буде вже обговорення відповідно від усіх фракцій. І я оголошую про початок розгляду проектів Постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 17 січня 19-го року про прийняття в цілому проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України. І я почергово буду запрошувати до слова усіх авторів постанов. Перший. Запрошую до слова народного депутата України Долженкова Олександра Валерійовича, 4128-д-П. Передає слово Новинському. Будь ласка. Шановний український народе, шановні колеги! Вчора з грубим порушенням конституційної процедури, персонального голосування та Регламенту ухвалений законопроект 4128-д, що узаконює рейдерство храмів Української Православної Церкви. У сесійній залі зафіксовані численні випадки кнопкодавства під час двох спроб проштовхнути його через парламент. До того ж за основу і в цілому можна ставити на голосування лише законопроекти, які не потребують доопрацювання, але нами було заявлено про наявність правок до нього. Звертаю вашу увагу, що текст зареєстрованого 16 січня цього року законопроекту 4128-д вперше завівся на засідання профільного комітету увечері того ж дня як нібито доопрацьований комітетом. Але доопрацьовувати законопроект комітет має право лише після голосування у сесійній залі за дорученням Верховної Ради. Текст документу не мав висновків науково-експертного управління та Всеукраїнської ради церков. У народних депутатів не було змоги ознайомитися з ним, що є порушенням статті 112 Регламенту. За таких обставин документ був терміново винесений в зал. Отже, закон про рейдерське захоплення храмів Української Православної Церкви ухвалене з порушенням Конституції. Постановою "Опозиційного блоку" про скасування результатів голосування ми вимагаємо від спікера розглянути його за повною процедурою та переголосувати з дотриманням закону. У разі відмови ми звертаємось до Конституційного Суду з відповідним поданням. Закликаємо Голову Верховної Ради припинити порушувати Регламент. Закликаємо Верховну Раду повернутись до своїх конституційних обов'язків вищого законодавчого органу і припинити узаконювати махінації влади на догоду передвиборчої кампанії Петра Порошенка. Права віруючих і демократичний устрій суспільства – це вічні цінності держави, жертвувати якими на догоду Президента, що втратив довіру українців, неприпустимо. Дякую за увагу. Прошу підтримати нашу постанову. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Хочу наголосити, я не сказав перед виступом: голові фракції "Опозиційного блоку" Новинському. І зараз я запрошую до слова народного депутата України Папієва Михайла Миколайовича, Постанова 4128-д-П1. Будь ласка, пане Михайло. Дякую. Шановні народні депутати, шановні колеги! вже було два рішення позитивних Конституційного Суду, який прийняв рішення про те, що закони є неконституційними в зв'язку із порушенням процедури їхнього прийняття, яка не відповідає Регламент Верховної Ради України. Це ж саме стосується і процедури прийняття законопроекту реєстраційний номер 4128-д, те, що сказав зараз попередній виступаючий, абсолютно порушені всі можливі норми Регламенту. По-перше, через комітет пройшов абсолютно інший закон за іншою назвою. Тобто рішення комітету стосувалося не того закону, який винесено було Головою Верховної Ради України на голосування. Це перше порушення. Друге порушення. В зв'язку із тим, що законопроект було поставлено одразу на голосування за основу і в цілому, і при цьому були заперечення, зауваження і пропозиції народних депутатів України від "Опозиційного блоку", – це теж суттєве порушення Регламенту Верховної Ради України, тому що головуючий не дав скористатися мені конституційною нормою законодавчої ініціативи як народному депутату України, що порушує права мої і моїх виборців. Тому, яке рішення буде прийнято, заздалегідь відомо. Я от порахував, зараз в залі є 57 народних депутатів України. Нагадую Голові Верховної Ради України, що повноважна Верховна Рада України при присутності не менш ніж половини від конституційного складу, тобто 226 народних депутатів України. Перелік порушень можна наводити ще як мінімум півгодини. Я закликаю Голову Верховної Ради України дотримуватись Регламенту, і просив би народних депутатів України так само впливати на Голову з тим, щоб ми якби-то були свідомі перед своїми виборцями і перед тими… і за ті обіцянки, які ми давали. Дякую за увагу. Дякую. І, колеги, я підтримую, що в залі має бути більша кількість людей. Я прошу усіх народних депутатів, хто знаходиться в кулуарах, заходити в зал, ми розглядаємо важливу постанову, і голосування буде принциповим. І я запрошую до слова народного депутата України Колєснікова Дмитра Валерійовича. Долженков, будь ласка, 4128-д-П2. Шановні колеги, шановні громадяни України, дуже шкода, що так головуючий, з іронією, говорить про те, що сьогодні буде відбуватися дуже важливе голосування. Я розумію іронію на ваших обличчях, але хочу сказати одне. Всі ті порушення, які є системою в роботі Верховної Ради цього скликання, які є нормою поведінки цієї коаліції, всі ці порушення будуть мати певні правові наслідки, тому що ані морального, ані юридичного права ви не маєте вимагати від громадян України законності і правопорядку, коли в такий незаконний, неконституційний спосіб ви голосуєте дійсно доленосні рішення Верховної Ради України. Що стосується суті постанови, то вона стосується тих порушень, які мали місце під час вчорашнього голосування, а саме: цинічне грубе нехтування Головою Верховної Ради України прав фракцій щодо оголошення перерви в той час, коли вони наполягали на оголошенні перерви. Це по-перше. По-друге, те, що той законопроект, який голосувався вчора не пройшов фактично профільний комітет, оскільки висновки, які висвітлені на сайті Верховної Ради України, стосувалися іншого законопроекту. І третє, найголовніше. Ті пропозиції і зауваження, які надходили від народних депутатів, від мене особисто надходили, я це говорив, але мені слова не дав, знову ж таки, головуючий, не були враховані. І відповідно той законопроект, який фактично був розміщений на сайті Верховної Ради України, багато депутатів навіть не мали змоги ознайомитися з ним. Той законопроект доопрацьований, він вносив зміни не тільки в Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації", він вносив зміни і до Закону України про держреєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб. І натомість, наостанок, при грубому порушенні Регламенту, я би хотів порадити Голові Верховної Ради України дотримуватися депутатської етики і не вдаватися до хамства і грубощів, які мали місце вчора по відношенню до нашого колеги. Дякую. Дякую, шановні колеги. Я без іронії запрошую усіх депутатів в зал, тому що позиція кожного буде важлива для їхнього виборця. І в свою чергу я закликаю не чинити тиск на Голову Верховної Ради України. Коли до мене підходять… Я наголошую, я це згадував і говорю ще раз, від першого дня свого головування були відкриті входи в Президію, будь-хто може зайти. Це демонстрація моєї відкритості, але не підстава для хамства. Коли мене хапають за руку, коли вимагають виключити мікрофон – це є пряме перешкоджання роботі Голови Верховної Ради України. Цього не треба робити, це неправильно. Мене не треба провокувати і тоді, очевидно, не буде підстав скаржитись на емоційну поведінку Голови Верховної Ради України. Шпенов Дмитро Юрійович, будь ласка. І, колеги, зараз буде обговорення від комітету, а потім обговорення від фракцій. І я нагадую, в 13:00 я прошу усіх бути в залі.

Моя постанова, яка була зареєстрована. Наскільки я знаю, комітет був о 12 годині. Моя постанова зареєстрована о 12 годині 15 хвилин. Комітет розглянув мою постанову чи ні? ГОЛОВУЮЧИЙ. Вона йде як альтернативна до розглянутих постанов. Будь ласка. ШПЕНОВ Д.Ю. Я думаю, що це буде ще одне порушення. Прошу шановний зал підтримати мою постанову. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До співдоповіді запрошується перший заступник голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Пинзеник Павло Васильович. 12:51:04 ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги народні депутати, комітет на своєму засіданні 18 січня розглянув письмові заяви за підписом народних депутатів України Новинського Вадима Владиславовича, Долженкова Олександра Валерійовича, Бойка Юрія Анатолійовича, Папієва Михайла Миколайовича, Павленка Юрія Олексійовича, Скорика Миколи Леонідовича, Колєснікова Дмитра Валерійовича, Шипка Андрія Федоровича та Шенцева Дмитра Олексійовича до Голови Верховної Ради про усунення порушень вимог Регламенту, допущених під час прийняття рішення Верховної Ради щодо законопроекту реєстраційний номер 4128-д від 16.01.2019 року, та внесені ними проекти постанов Верховної Ради про скасування рішення Верховної Ради від 17 січня 2019 року про прийняття в цілому проекту Закону реєстраційний 4128-д. Реєстраційні номери цих постанов: 4128-д-П, 4128-д-П1 від 17.01.2019 року та реєстраційний номер 4128-д-П2 від 18.01.2019 року. Комітет звернув увагу на те, що автори проектів постанов за реєстраційними номерами 4128-д-П, 4128-д-П1 та реєстраційний номер 4128-д-П2 обґрунтовують необхідність скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту закону порушенням процедури підготовки зазначеного законопроекту до першого, другого читань та прийняття його відразу за основу і в цілому, а також неособистим голосуванням народних депутатів, про що комітет зазначив у своїх висновках на проекті постанов. У висновках на проекті постанов комітет також зазначив про те, що народний депутат Новинський під час обговорення даного законопроекту у своєму виступі на пленарному засіданні звертав увагу на порушення Регламенту Верховної Ради при підготовці законопроекту до першого читання. Народні депутати України Новинський, Долженков, Бойко, Папієв, Павленко, Скорик, Колєсніков, Шипко, Шенцев згідно з положеннями частини п'ятої, шостої статті 48 Регламенту звернулися з письмовими заявами до Голови Верховної Ради про усунення порушень вимог Регламенту і внесли на розгляд Верховної Ради відповідні постанови. Комітет ухвалив висновки на ці проекти постанов і пропонує Верховній Раді України визначитися щодо їх прийняття чи відхилення шляхом голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Я прошу провести запис по фракціям: два – за, два – проти. Будь ласка.

Від "Народного фронту" – Єленський Віктор Євгенович. Будь ласка. Шановні колеги, ми щойно отримали близько 10 сторінок тексту про те, що Україна повинна залишатися васалом Росії. Ми отримали 10 сторінок тексту про те, що духовний протекторат російської церкви має бути увічнений над українською церквою. Я хочу підкреслити, що цей закон, який ми вчора ухвалили, він є універсальним, він не стосується якоїсь однієї церкви чи релігійної організації, він повністю відповідає міжнародним принципам свободи совісті, українській Конституції і принципам свободи, які проголошені в Загальній декларації прав людини. Я ще і ще раз хочу сказати, що цей законопроект так або інакше був обговорюваний в релігійному середовищі, в експертному середовищі, він був застосований з дотримання і з врахуванням релігійних почуттів віруючих. Навіть ті народні депутати, які не могли ознайомлюватися з цим законопроектом, тому що їздили, припустимо, на Афон, в той час, коли він обговорювався, отримали можливість його прочитати і його обговорити. Про що ця постанова? Це постанова про те, щоб норма закону, 8 статті, про те, що будь-яка релігійна організація може бути підпорядкована будь-якому центру і змінювати свою підлеглість, залишалася мертвою. вас закликаю цього не допустити. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Від "Блоку Петра Порошенка" Рибак передає слово Кривенкові. Будь ласка. Віктор Кривенко, Народний Рух України. У 90-му році з другого з'їзду Народного Руху України делегати встали і пішли захищати Софію Київську, бо тоді Алексій, патріарх російський, хотів її захопити і щоб там була московська церква. На жаль, у 91-му році українці обрали не Чорновола, а обрали комуніста Кравчука, який підігрував московській церкві, і ми не мали єдиної церкви, мали б її набагато раніше, якби тоді були правильні голосування. І тоді теж дехто говорив, що ви щось незаконно вчинили. А як це так, що ви забороняєте пройти російському патріарху, забороняєте йому в Софію Київську зайти? Зрозуміло, що потім би вони там укріпилися церква була б не нашою, а, на жаль, осередком ворожої пропаганди. Коли 8 травня 2015 року всі представники релігійних громад у Верховній Раді встали і вшановували пам'ять українців, полеглих на фронті від російської агресії, єдині, хто не встав: пан Онуфрій і ще його два поплічника, які прийшли разом з ним. Єдині, уявіть собі! І теж якимись правилами виправдовували потім. Коли зараз пан Новинський збирається їхати і розповідати в ПАРЄ розповідати, як це незаконно, то я хотів би, щоб пан Президент не лише пана Саакашвілі так швидко питання по громадянству розглядав, а можливо, і ваше подивився питання, як ви його отримали, чи не було там порушень. Тому що треба стояти в першу чергу на захисті України. І ніхто церкву не утискає, жодного силового переходу не буде. Немає жодної загрози вірним російської церкви. І коли хтось боїться, коли їх називають справді "російською церквою", чому, з вовка стягають овечу шкуру… Не треба так сопротивлятися! Я розумію там, якби Штірліц там говорив "ні-ні-ні, я не полковник Ісаєв!" А ви? Нормально, нехай буде тут російська церква, хай люди знають, куди вони ходять. Тому, товариство, ми бачимо, як країна звільняється від російської агресії, агресії, від російської залежності. Україна переможе! Слава Україні! Дякую. Шановні народні депутати України, я ще раз звертаю увагу народних депутатів України: сьогодні в розгляді у нас не предмет закону і сутність закону, який ми вчора голосували, а сьогодні в розгляді у нас постанови Верховної Ради України стосовно порушення процедурних норм прийняття вчорашнього закону і порушень Регламенту. Під стенограму, в зв'язку із тим, що, все рівно, я думаю, що буде... будуть і судові розгляди цього питання, і інші, передбачені законом, речі, може, навіть і буде внесено відповідна заява про внесення в ЄРДР і проведення досудового розслідування, тому я під стенограму хочу зафіксувати увагу Голови Верховної Ради України на наступному. Відбулося сьогодні о 12 годині засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, в розгляді у нас на комітеті було 3 питання, 3 постанови: це Постанова 4128-д це перша постанова, друга постанова 4128-д-П1 і третя – 4128-д-П2. І вони зараз в розгляді Верховної Ради України. Але я ставлю до відома Голову Верховної Ради України, що в 12 годині 5 хвилин була зареєстрована у Верховній Раді України четверта постанова - 4128-д-П3, яка в розгляді на комітеті не була, члени комітету, які присутні тут. Тому, якщо навіть зараз проголосоване буде і не підтримано три постанови, ця постанова голосуватися сьогодні не може і відповідно Голова Верховної Ради України згідно Регламенту підписувати цей закон не буде мати права. Якщо він буде підписаний, ми змушені будемо звертатися Дякую за увагу. зайти в зал, приготуватися до голосування. І те, що вчора був прийнятий законопроект, який створює легальні механізми для того, щоби кожна громада, яка прийняла для себе, що вона хоче бути в юрисдикції, в конфесії саме Української автокефальної православної церкви могла це зробити так як і будь-яка інша громада будь-якої іншої конфесії. Це є право громад, які є власниками майна і які можуть прийняти рішення, де їм бути. Але в той же час я би хотів сказати, що у Верховній Раді України надзвичайно важливо, щоб кожен закон, який приймається, він строго відповідав процедурі. Це є наше зобов'язання як парламенту для того, щоб нам не доводилося на наступний день після прийняття історичних рішень розглядати питання процедурного характеру. Це не додає сил ні парламенту, і не додає сил тим рішенням, які ми приймаємо. Завтра, сьогодні в Україні Святий вечір, який підводить підсумок різдвяних свят і завтра всі води в нашій державі будуть йорданськими водами. Відбудеться Водохреща і освячення води. надіюся і сподіваюся, що йорданська вода завтра надасть розуму і мудрості усім українським політикам, у тому числі від того, щоби перестати дискредитувати новостворену церкву і новообраного предстоятеля нової церкви і не використовувати його в політичних маніпуляціях. Ось ми закликаємо перестати це робити. І нехай завтрашнє велике свято Водохреща напоумить лідерів, які себе такими називають, від того, щоби дискредитувати те, що так важко століттями виборювалося для України. А цей закон потрібен і українська церква буде. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, колеги. Отже, всіх прошу займати робочі місця. І, пане Іване, стосовно процедури. Тут є суперечка. Апарат вважає, що коли є альтернативний законопроект, як це було і не раз, і він ставиться разом з головним законопроектом, навіть якщо нема рішення комітету. Але в цій суперечці ми маємо не забувати головне – є двочитання, попереду 20 днів непленарних. Протягом тих 20 днів сотні громад по всій Україні, і незалежно від виборів, незалежно від політиків, які мають намір, які мають велике бажання долучитися до єдиної української церкви, не будуть мати це зробити. І тому, очевидно, має бути і велика відповідальність кожного з нас, коли ми ставимо на розгляд і коли ми розглядаємо і голосуємо за кожне рішення. Моє глибоке переконання – ми не маємо стримувати цієї волі, яка в пам'ять і дідів, і прадідів сьогодні є по всій Україні: від заходу до сходу. Ми повинні дати шлях, щоб без конфліктів, без будь-яких суперечок громади мали можливість зробити своє волевиявлення. Тому я впевнений, що ми сьогодні відхилимо. Душу, тіло рве до бою. Тому я впевнений, що ми приймемо сьогодні мудре рішення - і закон буде підписаний. Отже, переходимо до прийняття рішення. Будь ласка, займіть робочі місця. Я думаю, голосування буде важливе для кожного по цих постановах. Займіть робочі місця, будь ласка, поверніться з лож. Я буду ставити в послідовності кожну постанову окремо. Перше. Хто підтримує Постанову 4128-д, П-1. Просто П. Прошу голосувати, хто підтримує. Хто не підтримує, прошу не голосувати. Голосуємо.

26 – за, 54 – проти. Постанова 4128-д-П1 відхилена. Наступна – 4128-д-П2. Хто підтримує, прошу голосувати.

24 – за, 50 – проти. Постанова 4128-д-П3 відхилена, колеги. І це дає мені право зараз публічно при вас підписати проект Закону 4128, що я урочисто і роблю. І забезпечити сьогодні усім українським громадянам, хто має бажання долучитись до української церкви, зробити це гідно, зробити це згідно закону, зробити це демократично. Це наш обов'язок як влади, як Верховної Ради України. Закон підписаний. Дякую всім. І зараз ми переходимо до закриття сесії Верховної Ради України. Шановні колеги! Сьогодні завершує свою роботу дев'ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання. Я нагадаю, як багато хто скептично ставився до цієї сесії, переконували: "Ця осінь буде напередодні виборів, виборчий рік і роботи в парламенті не буде". І ми це чули від багатьох. Але завжди, коли ми збиралися і говорили про речі державні без політики, я наголошував про високий рівень відповідальності усіх народних депутатів, незалежно від того, в якій фракції вони знаходяться. І наша відповідальність дозволила зробити сесію справді історичною. Спочатку наведу тільки статистику. Протягом сесії було прийнято 140 позитивних рішень. З них 75 законів в цілому, включаючи і щойно підписаний мною закон. Прийнято в першому читанні 20 законопроектів і 45 постанов Верховної Ради України. Це статистика. Це просто цифри. Але за кожним з тих законів стоїть цілий напрям, стоять долі людей і найголовніше – стоїть доля держави. Я хочу нагадати про головні з тих законопроектів, які ми розглядали на цій сесії. Перш за все, звичайно, для українського парламенту,парламенту країни, яка бореться за незалежність і яка стримує російську агресію, це були питання національної безпеки і оборони. 6 грудня 18-го року нами був прийнятий ініційований Президентом України Закон "Про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією". Це політичний крок, який підтверджує незворотність незалежності та суверенності нашої країни та євроатлантичний вибір. Таким чином, український парламент поставив крапку у дискусії про поточний стан українсько-російських відносин. Одним з наших головних завдань цього парламенту і моїм як Голови Верховної Ради України є забезпечення незворотності курсу України на членство в НАТО і ЄС. І тому український парламент ще в 17-му році 8 червня на законодавчому рівні змінами до закону вніс позицію, що членство в НАТО і ЄС є нашою ключовою позицією. Але нам було важливо не дати жодного шансу, навіть мрії про реванш. Тому що ми пригадуємо, хто був в цьому залі в 10-му році, коли протягом 5 хвилин, протягом 5 хвилин з Закону України "Про засади зовнішньої і внутрішньої політики" були зняті всі згадки про НАТО. Одним голосуванням, одна людина підняла руку – був змінений курс всієї держави. Тоді все було дуже просто: тут стояли бойовики, одна людина піднімала руку, і голосували хто за кого міг або руками. Ті, які сьогодні вчать нас про процедуру, про Регламент. Де вони тоді були, коли руками приймали рішення в залі і вважали свої рішенням чинними? Щоб не допустити більше, наголошую, навіть надії і мрії якоїсь про реванш, ми підтримали ініціативу Президента, щоб курс на НАТО і ЄС був закріплений в Конституції України. Двічі ми голосували в залі, 311 народних депутатів проголосували "за". І ми вже отримали позитивне рішення Конституційного Суду. І тепер необхідно 300 голосів, щоб ми змогли втілити в життя і внести в Конституцію України цей важливий державницький крок. І я впевнений, це буде одне з тих питань, з якого ми розпочнемо нашу наступну сесію Верховної Ради України. Хочу також наголосити, коли на початку сесії я був перед вами і пропонував план, я говорив про те, що нам дуже важливі закони, необхідні для виконання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Не просто ці закони проходили. Пригадуєте, вчора був один з них, на жаль, ми не змогли об'єднатись навколо нього, але, тим не менше, цілий ряд надважливих законів ми змогли прийняти на цій сесії. З тих законів, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію з ЄС, було 11 прийнято в цілому і 5 було прийнято за основу. І я запевняю і напевно всі зі мною згодні, що цей напрям залишиться одним ізпрерогативних напрямків нашого парламенту і на наступну сесію. Також головним пріоритетом українського парламенту була підтримка українських Збройних Сил. Я нагадаю вам: закони, які довго обговорювались, ми на цій сесії змогли прийняти Я нагадаю: Закон про прилеглу зону, який об'єднав весь парламент, який довго був у обговоренні, але ми змогли об'єднатись і прийняти його. І він вже діє як закон, який дозволяє нам використовувати Збройні Сили України більш ефективно, особливо на Азовському морі, де минулого року ми були свідками агресивного акту Російської Федерації і російських збройних сил проти українських військових. Я хочу нагадати гарний день, коли ми спільно тут затвердили зміни до статуту і ввели привітання "Слава Україні!" в українській армії за ініціативою Президента (Оплески) Слава Україні! Героям слава! Звернення "пане" до українських офіцерів, "пане полковнику", як в нашій традиції сторічної давності – це вже є закон, це прийнято українським парламентом, це спільна робота і Президента, і уряду, і українського парламенту. Я хочу нагадати, що цього року і на цій сесії ми законом встановили рівні можливості жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях. І це теж важливий крок українського парламенту. Ми прийняли Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціального захисту військовослужбовців. Вперше в історії України ми створили Міністерство у справах ветеранів і призначили міністра у справах ветеранів ІринуФріз. І це теж новий етап роботи спільної і уряду, і українського парламенту. Ми прийняли для армії багато і символічних кроків. І я хочу привітати з нашим рішення про надання бригаді литовсько-польсько-української імені гетьмана Костянтина Острозького. Це міжнародне формування, і це була ініціатива парламентська Міжпарламентської асамблеї "Україна-Польща-Литва", і вона реалізована, і великий український князь сьогодні є символом спільної нашої військової бригади. Я хочу нагадати, що, власне, на цій сесії ми прийняли один з перших законів, який необхідний для імплементації масштабного Закону "Про національну безпеку і оборону", який ми прийняли на попередній сесії. І Верховна Рада України підтримала Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівлі продукції і робіт, і послуг оборонного призначення, які дозволить Міністерству оборони України напряму закуповувати імпортну військову продукцію. Але дуже важливо – ухвалення цього законопроекту відкриває для України доступ до 250 мільйонів доларів, виділених США на допомогу Україні. Я нагадаю ще один Закон про протимінну діяльність, як довго ми навколо нього працювали. Я хотів би і комітет, і робочу групу привітати з тим, що ми змогли на цій сесії вийти на прийняття кінцевого рішення і залучити величезну кількість наших міжнародних партнерів до розмінування тих територій, які були сплюндровані російським агресором. І це теж був один з важливих кроків на цій сесій і з важливих кроків і підтримки українських Збройних Сил, і наших побратимів, громадян на сході України, які і сьогодні кожного дня потерпають від російської агресії. хочу зазначити, що важливимбезпековим законом на цій сесії - це було внесення змін до Кримінального і процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону. Україна посилила відповідальність за порушення кордону, тим зробивши більш сильний і потужний захист українського кордону в час російської агресії. Але, без сумніву, однією з найвизначніших подій цього року, яка вже посіла своєвіхове місце у вітчизняному літописі, є отримання Томосу та створення єдиної помісної Православної Церкви України. Століттями крізь вогонь і кров український народ йшов до цієї події, щоб у своїй хаті була не лише своя правда і сила, і воля, а і своя незалежна, вільна віра. І питання автокефалії, яке я не раз наголошував, на моє переконання, є також і питанням національної безпеки. Я хочу нагадати, про це не так часто згадують, що, власне, український парламент розпочав цю ініціативу. Я нагадаю той день, 16 червня 16-го року, коли ми прийняли Постанову про звернення Верховної Ради України до ЙогоВсесвятості Варфоломія щодо надання автокефалії Православній Церкві в Україні. Тоді в цій постанові, яку підписали більшість голів фракцій українського парламенту, ми подетально розписали весь той шлях, який Україна і пройшла за тих 2 роки. І я хочу від імені і парламенту подякувати Президентові за його потужне включення в цей процес, за те, що ми змогли вийти на кінцеве рішення. Хоч маємо розуміти, Воля Божа була найбільшою нашою допомогою на шляху до цього історичного рішення. 19 квітня 18-го року Верховна Рада прийняла Постанову про підтримку Звернення Президента. 18 жовтня 18-го власне, Верховною Радою України був ухвалений Закон "Про особливості користування Андріївською церквою Національного заповідника "Софія Київська". 20 грудня 18-го року прийнято Закон України "Про зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". І буквально зараз я підписав, напевно, заключний закон на цьому непростому і довгому шляху щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи. Завдяки наполегливій спільній діяльності українського суспільства, українського духовенства та української влади здійснилася віковічна мрія – мати в Україні незалежну православну церкву. Без перебільшення, після здобуття незалежності це найбільш ключове рішення української держави і української влади. Шановні колеги, ми вже ввійшли в завершальний етап 2019 року - року, коли будуть вибори і Президента України, та єдиного законодавчого органу України – Верховної Ради. І український парламент, нагадаю, завжди був запорукою та форпостом стабільності в державі. Хто пригадує час Помаранчевої революції, власне, парламент тоді був фундаментом, який забезпечував стабільність в країні, чи під час Революції Гідності, коли з країни втекли всі чиновники, власне, український парламент був запорукою і демократії, і стабільності в українській державі, тому і відповідальність на нас найвища. І я вважаю надзвичайно важливим рішенням, що на цій сесії ми змогли кардинально оновити Центральну виборчу комісію, як не намагалися зірвати цей процес. Ми як український парламент зробили все можливе, щоб нового Президента, щоб нову Верховну Раду, президентські вибори контролювала нова Центральна виборча комісія, а не та, яка була затверджена в період Януковича. Я хочу нагадати, що, власне, за моєю ініціативою була проголосована Постанова про призначення чергових виборів Президента України, щоб ні в кого не виникало сумнівів: український парламент, українська влада буде йти згідно Конституції і вибори Президента України відбудуться у визначений Конституцією термін. І я вважаю, що ми повинні цей рік пройти так само відповідально, як проходили і попередні роки, і я вірю, і я переконаний, так і буде. Шановні колеги, ми цієї сесії маємо своєрідне досягнення: ми прийняли український бюджет найшвидше за весь період української державності. 23 листопада був прийнятий український бюджет, і це дало змогу місцевим громадам ще до Нового року прийняти власні бюджети, і це наслідок плідної і системної співпраці українського парламенту і уряду. Я хочу подякувати уряду, всім міністрам, які проводили активну роботу, і всім депутатам за долучення до цього процесу. На цій сесії, колеги, Верховна Рада України долучилась до відновлення історичної справедливості і процесу декомунізації. Хочу нагадати ще один важливий день, коли ми схвалили Закон про посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті і надали бійцям УПА статус учасників бойових дій Напевно, багато, хто в цьому залі усвідомлює важливість цього рішення для тих, хто ще лишився живим, хто із зброєю в руках воював за Україну в лавах УПА чи Бульби-Боровця, усіх збройних формувань, які боролися за Україну. І надання статусу їм учасника бойових дій – це відновлення дуже великої історичної справедливості, це, напевно, одне з тих рішень, яким має гордитись український парламент. Я нагадаю вам, ми перейменували і продовжили декомунізацію. З Кіровоградського району сьогодні є Кропивницький район, і це рішення Верховної Ради України. Ми розпочали процес перейменування Кіровоградської області, і я впевнений, на наступній сесії ми довершимо процес перейменування Дніпропетровської області. 18-й рік був надзвичайно наповнений подіями, і це був історичний і успішний для України рік. Наступний рік для нас також надзвичайно відповідальний. Я переконаний, що український парламент буде працювати, незважаючи на всі намагання Російської Федерації дестабілізувати і українське суспільство, і український парламент. Ми вистоїмо перед будь-яким тиском, ми нікому не дамо дестабілізовувати українську державу. І я вже сказав, на наступній сесії, я вважаю, ми повинні розпочати з внесення змін у Конституцію – питання ЄС-НАТО. Я вважаю, одним з перших питань у лютому має бути ще одне наше історичне рішення, колеги: Закон про українську мову, про українську державну мову. Комітет напередодні Нового року завершив розгляд, і я вірю, що в лютому ми зможемо розглянути всі правки і завершити його розгляд. І це теж те питання, яке стоїть перед нами. І найголовніше – забезпечити демократичну процедуру проведення президентських виборів, захистити незворотність європейського вибору, захистити незворотність того шляху, який ми пройшли за цих 5 років, історичних 5 років, незворотність тих змін, які ми започаткували. І я впевнений, ми з цим завданням справимося. Зараз хочу подякувати. Подякувати Прем'єр-міністру України Володимиру БорисовичуГройсману і всім членам уряду за нашу непросту, але дуже плідну співпрацю. Кожному з вас. Дякую за співпрацю. Хочу подякувати всім фракціям. Я скажу вам: 90 відсотків тих законів приймалися фактично більшістю фракцій у парламенті. Ми не дивилися, де коаліція, де опозиція. Ми дивилися, де Україна і де український інтерес. Тому я, дякуючи і "Блоку Петра Порошенка" за цю системну роботу, хочу подякувати всім вам. Хочу подякувати "Народному фронту" за енергетику, за потугу в роботі парламенту. Хочу подякувати фракції "Батьківщина" за підтримку державницьких ініціатив, подякувати Радикальній партій за суперечки, але й за спільні позиції в ключових питаннях, хочу подякувати фракції "Самопоміч" за зважену державницьку позицію, за професіоналізм, дякую вам. Хочу подякувати "Волі народу". Ну, кого нема, дякувати не буду. (Шум у залі) Хто пішов із залу, навіть нема, як дякувати. От, власне, хочу закінчити. Колеги позафракційні давали більше від багатьох фракцій під час ключових голосувань. Я хочу вам теж особливо подякувати. Позафракційні - інколи 30-40 голосів по ключових питаннях. І ми весь час згадуємо фракції - це моя окрема і важлива подяка для вас. Шановні колеги, це ще один етап. Попереду Попереду етап не менш важливий. Я весь час говорив і наголошую: відповідальність, розуміння, державний інтерес мають бути ключовим мотивом. Ми минулого року мали ще одну подію: 100 років української державності. Не втратити українську державу. Розбудувати, розвинути українську державу – це наш всіх обов'язок, українського парламенту, і я переконаний, ми зможемо пройти тим шляхом впевнено і гідно. Вітаю, колеги, всіх вас! Слава Україні! Відповідно до затвердженого нами календарного плану проведення дев'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 18 січня передбачено завершення пленарної роботи на дев'ятій сесії Верховної Ради України. Але нагадую всім, що наступного тижня народні депутати працюють з виборцями, а чергова сесія Верховної Ради України восьмого скликання розпочне свою роботу у вівторок 5 лютого 19-го року о 10 годині ранку. шановні колеги народні депутати, дев'ята сесія Верховної Ради України восьмого скликання завершить свою роботу 25 січня 19-го року, а наше пленарне засідання оголошую закритим.